Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici, nastavljamo s plenarnim zasjedanjem Hrvatskog sabora i to po utvrđenom dnevnom redu. Sada je na redu za raspraviti i odlučiti - Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Raspravu o izvješću proveli su Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ovih radnih tijela Hrvatskog sabora primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice Vlade Republike Hrvatske dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik. Izvolite. **Cesarik, Marijan** Hvala vam lijepo. Dakle današnja tema je Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2012. godinu kao i prethodne godine izrađeno je sukladno smjernicama Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, za izradu standardiziranih nacionalnih izvješća o stanju problematike droga. Izvješće sadržava objedinjene podatke za 2012. godinu o stanju zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj i to epidemiološke podatke o osobama liječenim zbog zlouporabe droga, podatke o kriminalitetu vezanom za zlouporabu droga te pregled provedenih aktivnosti. Tijekom 2012. godine na liječenju je bilo 7855 osoba, od kojih je 1120 osoba bilo prvi put na liječenju, dakle 14,3%. Ukupan broj ovisnika u 2012. godini povećan je za 2,5% u odnosu prema 2011. godini. Najveći udio osoba, dakle 80,9% liječen je zbog zlouporabe opijata kao glavnog sredstva. Zatim slijede osobe liječene zbog zlouporabe kanabinoida. Prema podacima o broju ukupnog broja liječenih u 7 županija broj ovisnika na 100 000 stanovnika viši je od prosjeka Hrvatske. To su kao i prethodne godine Istarska županija, zatim Zadarska, Grad Zagreb i Šibensko-kninska županija. Slijede Primorsko-goranska županija, Dubrovačko-neretvanska te Splitsko-dalmatinska. Prema preliminarnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u uzroku smrti u 2012. godini 39 osoba umrlo je od predoziranja i to metadon vodi dakle kao uzrok 27, zatim heroin 9, kokain 3. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova za 2012. godinu prijavljeno je ukupno 7295 kaznenih djela povezanih sa zlouporabom i trgovinom droge. U 2012. godini ukupno je ostvareno 6381 zapljena svih vrsta droga čime je nastavljen trend rasta ukupnog broja zapljena droga započet 2009. godine. Sva resorna ministarstva aktivno su provodila mjere Nacionalne strategije i Akcijskog plana te su se uz postojeće resurse postigli zadovoljavajući rezultati, osobito na smanjenju pojavnosti zlouporabe droga i ovisnosti o drogama kroz integrativni pristup, a pristupilo se i razvijanju novih koncepata prevencije ovisnosti i dostupnosti programa tretmana, bolesti i ovisnosti. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Da li predstavnici radnih tijela Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješća? Ne žele. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub nezavisnih zastupnika i poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Poštovani gospodine

U Hrvatskoj su moguće i ovakve stvari. Ja ću citirati samo kratko jedan novinski članak od 11.10.2013. godine. Kaže osumnjičene za trgovinu drogom tajno su pratili austrijski istražitelji surađujući s našom policijom. Budući da u to vrijeme nije bilo sporazuma koji bi to pravno riješio sud dokaze smatra ništavnim. Riječ je o procesu protiv ovih i ovih. Naime, Hrvatska nikada neće citiram uspjeti do kraja rasvijetliti je li skupina optuženih dilera u ljeto 2007. doista planirala organizirati prodaju 50-tak kilograma kokaina iz Južne Amerike. Slučaj uskoro pada u vodu, jer su austrijski policajci nezakonito na hrvatskom teritoriju pratili sumnjivce koji su nudili na prodaju tu drogu. Riječ o procesu prema tim osobama da ne spominjem to koji su na koncu uhićeni u spektakularnoj policijskoj akciji u kolovozu 2007. s 5 kg heroina vrijednog 3 milijuna kuna. Inače pokušavali su preprodati 50 kg heroina. Što reći kad govorimo o ovom izvješću da doduše 2012. Situacija je ozbiljna, a sigurno 2013. još i ozbiljnija. Prvo, od 4046 anketiranih učenika o drogama anketa je pokazala da 11% ispitanih jednom ili više puta je koristilo marihuanu ili hašiš. Pretpostavljam u Bjelovaru 1%, u Istri njih 30%. Ili kako bi rekao doktor Sakoman, citiram: "Droga u Istri previše je dostupna. Broj heroinskih ovisnika u Istri 60% veći nego u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji." Ja normalno isključivo se držeći se ovog Izvješća govorim ovo prije svega radi Istre jer me to i najviše tangira. Zašto? Jer ćemo izgubiti jednu generaciju mladih ako se lokalne i državne vlasti, ja ne znam što reći ne pokrene. Država za borbu protiv droge 2012. potrošila je 622 milijuna kuna. Na žalost, to je 120 milijuna kuna manje nego 2011. Podaci na strani 38. 2011. za obranu od droge, javni red, sigurnost, zdravstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu, središnja država, županije i organizacije civilnog društva potrošile su 741 milijun kuna. 2010. 721 milijun kuna, 100 milijuna eura. Evo koliko je onda taj problem izražen, ozbiljan i koliko ta prevencija ili borba protiv toga košta. Ono što mene vrijeđa a problem ovisnosti vidim je najozbiljnije u Istri što je malo prije rekao i zamjenik ministra. Lokalna vlast u Istri se oglušuje na taj problem. Na temelju čega to tvrdim? Na strani 40., znači Istra, znači troši za borbu protiv ovisnosti, Istarska županija 544 tisuće kuna, Primorsko-goranska županija 4 milijuna 658 tisuća kuna ili Primorsko-goranska županija gdje problem postoji ali je 2 puta manje izražen nego u Istri, 8 i pol puta više od Županije istarske izlaže ili odvaja za taj problem. Dapače, kada droge nema u Rijeci, Zagrebu svi normalno hrle u Istru. I sada da vam ja još nešto kažem što govori recimo gospodin Sakoman. On misli da represivni aparat nije odgovorio, pogotovo kad govori o Istri na taj izazov. Govori o MUP-u, o DORH-u, o carini, kontroli plovila itd. Do heroina u Puli vi možete doći za 20 minuta. Pula po tome drži neslavno prvo mjesto ispred Splita, Zadra, Varaždina, izgleda Rijeke, Zagreba da ne govorimo izgleda i New Yorka. Do kokaina vi dolazite u Puli za 23 minuta kaže dr. Sakoman, do jointa za 14 minuta, ecstasy tu malo šepamo za 34 minuta. Ali zato na onim festivalima elektroničke glazbe tu se i na akcijama to sve dijeli. Inače do kokaina u Puli rekoh 20 minuta, u Splitu 27 minuta, u Zadru 40 minuta, u Varaždinu do istog grama za 50 minuta, u Rijeci za 52 minute, u Zagrebu za 64 minute. Pula prednjači i po niskoj cijeni heroina. 1 gram 94 kune, 1 gram kokaina 104 kune, a u Zadru 175 kuna. I odgovornost dr. Sakoman za to vidi, citiram: "U utjecaju lokalne politike na kadriranje u policiji". Tako je bilo, tako više nije i tako ne smije biti. Govori o lokalnim igračima u zoni kriminala, a ja bih doista volio znati tko ali znam da izgleda netko u tome isto ima svoje prste. Što reći? Ovo postajemo doslovce se usuđujem reći narkomanska destinacija. Ne to nije pretjerano reći, čak je to blago rečeno. Dovoljno je spomenuti one festivale elektroničke glazbe da se narugam. Sad smo dobili referenta ili pročelnika za jazz koji treba prikupiti 360 tisuća kuna, a njegovi troškovi će biti 400. Ali dobro, valjda tamo toga neće biti. Ali na ovim festivalima situacija je doista dramatična. Policija ili novi šef policije doista je počeo nešto po tom pitanju raditi i na tome mu se zahvaljujem. Na tom famoznom Outlooku gdje kod 122 ljudi našli su drogu od 200 valjda 50 koje su pretresli. 7 dana kasnije na nekom Dimension festivalu u Puli kod njih 115 je nađena droga od 200 pretresenih. Da su ih testirali pretpostavljam da bi bili svi. Pa onda u Rovinju kod 50 od 100 recimo pretresenih. Došli smo u situaciju da nema istarskog mjesta koji ne organizira te festivale jer se naprosto vrti ogroman novac. Protjerali su ih Grci, Talijani itd. Mi smo ih ugostili. I još jedanput ću reći gospodo izgubit ćemo jednu generaciju zbog toga. 5000 ljudi vikendom ne znam koristi neku drogu u Puli i Istri. Od prijavljenih da idem na podatke iz ovog Izvješća 2011. za drogu u Republici Hrvatskoj, točnije od njih 7767 znači od prijavljenih govorim na Istru otpada 1092. To je svaki sedmi ili od njih 7000 295 u 2012. njih je znači 944, opet svaki sedmi. I ja doista još jedanput i preko ove govornice kažem dragi moji istrijani shvatite o kojem se problemu ovdje radi jer to se ne dešava drugima, to se sutra može dogoditi meni, ne meni kao meni, ali nekome možda od mojih, a prekosutra ne znam kome. Ova strategija spominje jednu pulsku udrugu "Institut", udrugu koju financira država s 550 tisuća kuna, 30 tisuća kuna daje županija Istarska, 25 tisuća kuna daje grad Pula plus poslovni prostor. Inače, samo u kabinetu župana za reprezentaciju se 2013. pojelo 55 tisuća kuna mjesečno. Ja znam da gladan čovjek ne može raditi ali što je previše brate previše je. Udruga "Institut" iz Pule do 8. mjeseca 2013. godine pokupila je 160 kg šprica, špunta ili šponta kako bi u mom kraju rekli. Do kraja godine to je 250 kg šprica. Ja kod njih, evo čak im se izvinjavam, nisam bio početkom ove godine, ako svaka ima 1,5 gram pazite, ali to normalno od tih 250 kg treba množiti sa barem 2 i na tim festivalima, da to sam rekao već nekoliko puta ovdje droga u Istri se počela nuditi na akcijama. Kupiš gram dobiješ dva grama. Sa gramom se netko trese ne znam tri, četiri sata, sa dva grama šest, sedam sati. I rekoh, droga se nudi na akcijama kao kada u ne znam nekom marketu netko kupuje ne znam pileće batke pa je akcija pa kupi kilo pa dobije naprosto dva kila. Kupite litru i pol coca-cole dobijete dva litra coca-cole. Pazite, ni kod coca-cole to ne ide jedan za dva, kod ovoga smo došli u Istri. I sad se onda stvarno postavlja pitanje da li mi trebamo o tome šutjeti ili trebamo naprosto o tome progovarati pa možda nas i osobno nešto koštalo. Ja znam da će ekipa odmah, moja bivša, medijima gurnuti par stotina tisuća kuna da sve relativiziraju ali će problem svima nama naprosto ostati. taj narko biznis težak je milijarde kuna. Ako se za borbu protiv ovisnosti, pazite 2011. potroši u zemlji 741 milijun kuna, 2012. 622 milijuna kuna pa o kojim je ovdje naprosto milijardama zapravo riječ? Na strani 157., ovdje se govori o podrijetlu, obrascima, krijumčarenje odnosno i da sad ajde ne citiram sve o prljavom novcu koji dolazi kako dolazi na ove prostore preko područja jugoistočne Europe itd., krijumčarenjem zapadno europskim itd. kontaktima. Ali ono što je bitno, to razara generacije, to razara ekonomiju. I ja ću još jedanput, a više puta sam možda govorio, da je ovo ovo izvješće koje smo dobili za 2012. možda jedno od najboljih izvješća koje smo uopće primili u zadnje vrijeme. I ja doista pozivam i svoje dajte pripremite neki akcijski plan na ovoj podlozi, izvucimo glavu iz pijeska jer u protivnom ćemo svi doslovce propasti u živo blato. Ponavljam, država za borbu i liječenje ovisnosti na godišnjoj razini troši od 620 do 750 milijuna kuna. To je 100 milijuna eura. 100 milijuna eura kada bi pretvorili u radna mjesta, jedno radno mjesto jednako 30 tisuća eura. To je otprilike 3 do 4 tisuće radnih mjesta. Mi znači toliko dajemo u borbu protiv ovisnosti. Ja onda mogu samo procijeniti jedno, da je narko tržište 3, 4, 5 puta moćnije od onoga što država ulaže u tu prevenciju. prikupe pazite za heroin onih 250 kg šprica, znači realno je to sigurno puta dva 500 kg, pa gdje su druge vrste droga? Koji je to biznis samo na tom malom prostoru za kojeg kaže, o čemu i sam dr. Sakoman itekako govori. Kada 500 kg šprica podijelimo sa 1,5 grama onda dobijemo 333 tisuće 333 šprice u jednoj godini. Pa to podijelimo sa 365 dana, dobijemo da je 865 istrijana na heroinu. I sve se poklapa sa liječenjima i ovim kaznenim djelima o kojemu ovo izvješće govori. Inače liječene osobe, pazite strana 93., u Istri znači 840, ja sam izračunao znači ako 500 kg to dijelimo sa špricama 1,5 grama da je riječ o 865 ljudi. Sve se naprosto poklapa. I za kraj strana 94., na 100 tisuća ljudi Istra ima 514,8 liječenih ovisnika. U Zadru je to 450, u Primorsko-goranskoj županiji 345,9, u Zagrebu 317,8, u Splitu 290,5. Znači, problem kod nas je dvostruko izražajniji. I još jedanput za kraj hvala svima onima koji su pripremili ovo izvješće u vjeri da će se netko trgnuti i hvala onima koji su normalno protiv jednog od najvećih I podržavamo izvješće. Hvala lijepa. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Kajin govorili ste prije svega o pojavnosti narkomanije, upotrebe droga u Istri. Jasno uz dio i o cijeloj Hrvatskoj. Naime, vrlo je prepoznatljiva činjenica da one županije, oni krajevi koji imaju bolji životni standard, koji imaju županije sa boljim fiskalnim kapacitetom, dakle u kojima je život relativno bolji negoli kod nas u Slavoniji, BDP i svi ostali pokazatelji, stopa zaposlenosti odnosno nezaposlenosti imaju i veću pojavnost upravo droge li nego li u vašoj županiji, npr. Istarskoj o čemu ste vi i dramatično govorili što ste i u pravu. No, govorili ste i o festivalima koji su uvezeni kod vas u Istru, jasno uz znanje i vlasti u Istri eto pa su zabranili Thopmsona a ja mislim da ne bi bila povećana upotreba droga da je Thompson došao u Istru iako se i vi

Pa gospodine Boro Grubišiću, tko brani Thompsonu da dođe u Istru? Polako, polako, Thompson je evo bio u Istri na beatifikaciju don Bulešića. Međutim ja mislim da nitko ne treba ustašovati i nitko u jednoj partizanskoj Istri ne treba provocirati sa porukama "Za dom spremni!" a kada govorimo o standardnu onda uvjerljivo najveći standard, najveći bruto društveni proizvod percapita ima zagrade, ali je problem ovisnosti na području grada Zagreba dvostruko manje izražen nego u Istri, Zadru ili Varaždinu, ne zbog toga. Vrlo kratko uvaženi kolega Kajin. Evo ja kad sam vas slušao ja ću drugi puta dobro promatrati Istrijane kad dolazim u Istru, ja smatram Istrijane, doživljavam kao zdrave ljude. Ovo je dramatično što ste vi kao da ste insajder sve ove podatke koje ste imali su zapanjujući i svaka čast na prikupljenim podacima. I ako je to istina onda se treba zabrinuti, ovako po vama izgleda da je cijela Istra našmrkana kako ste govorili. Međutim, kažete da je 865 Istrijana na heroinu, onda sami sebe demantirate, ipak to nije pošast i ovom izvješću je slika sasvim drugačija. Konzumiranje droga opada ili stagnira u tome što ajde po nečemu smo u posljednjih nekoliko godina i od negdje od 2007.koliko sam iščitavao iz izvještaja ipak su ti procesi i briga države nije toliko zanemariva i ne mislim da je sve u novcu da ako je 100 milijuna manje da će se onda povećavati, sami ste rekli da je najveći standard u Zagrebu, pa u Zagrebu se ne povećava konzumacija droga tako da ne znam vrlo čudan odnos iz vašeg izvješća prema Istri koju ponavljam smatram razvijenom sredinom i ne mislim da je toliko destrukcije u Istri, barem ja ne doživljavam kao gost kad dolazim ali kažem sad ću pomno promatrati Istrijane kad budem u Istri. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ja ću pomno promatrati da li je netko pročitao ovo izvješće i da li je možda ovdje u Saboru netko više našmrkan nego negdje drugdje, Istrijani su gospodine Vukšiću, hrabri, krasni, pošteni, radišni prije svega svoji ljudi ali Istra kad je riječ o ovisnosti ima problem. Po svim parametrima smo još jedanput ću reći na prvom mjestu. Taj problem je uvjerljivo najizražajniji upravo u Istri. O tome je govorio zamjenik ministra zdravstva, o tome govori i ovo izvješće. Što da ja vama kažem ako dopustite mi još jedanput da citiram ove podatke od doktora Sakomana. Do kokaina u Istri dolazite za 23 23 minute, u jedna doza u Istri 104 kune, u Zadru 175. U jednom Splitu dolazite do toga za 27 minuta i tome slično. od prijavljenih na 7767 na Istru otpada 1092 znači svaki sedmi, pa možemo li to zamisliti. Govorio sam o tome da je samo jedna udruga sakupi 250 kg šprica godišnje, znači realno mi govorimo o brojci od 500 osoba. Govorio sam da da za prevenciju ili za borbu protiv ovisnosti, država, lokalna zajednica, svi ostali izdvajamo oko 100 milijuna eura na godišnjoj razini pa si možete zamisliti koji je broj naprosto, koji je stvarni promet kada govorimo o drogi. I za kraj citiram stranu 94.na 100 tisuća stanovnika Istra ima 514 liječenih ovisnika, Zadar 450, Split 290. Znači, imamo problem. Ja doista želim apelirati i na državu i na Ministarstvo zdravstva i MUP-a i lokalnu samoupravu da se svi zajedno trgnemo jer ćemo u protivnom izgubiti cijelu jednu generaciju. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Hvala lijepa na odgovoru. Nova replika poštovanog zastupnika Branka Hrg. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Kajin, vi ste govorili o tih cirka 100 milijuna eura koji se utroše da tako kažemo na borbu protiv droge i rekli ste da bi to trebalo uložiti u gospodarstvo. S druge strane ispada da u onim razvijenim dijelovima ipak ima i dosta droge. Ja bih rekao da bi možda trebalo dobro razmisliti da li je amaterski sport i okupljanje djece u sportu i mladih ljudi ono u što bi trebalo uložiti dio tih novaca i na taj način prevenirati u principu tu pošast koja je svuda prisutna. mislim da ste locirali novce ali da bi ustvari trebalo malo više u takvim stvarima se okrenuti mladima i sportu jer danas je taj amaterski sport u principu ubijen, njemu se ne dozvoljava više da se uopće njima bave. Više nema niti ljudi koji se mogu time baviti tako da mislim da bi se u tom pravcu trebali više okrenuti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Kajin. Nisam rekao da taj novac treba uložiti u gospodarstvo. Ja sam rekao da je ekvivalent 100 milijuna eura je negdje oko 3 do 4 tisuće radnih mjesta. To sam rekao, ali ja smatram da je ovih 740 milijuna kuna iz 2011. ili 622 milijuna kuna iz 2012. najbolji uložen novac u RH i ovdje se doslovce kaže da samo za javni red i sigurnost, policija, na godišnjoj razini izdvaja za borbu protiv ovisnosti 473 milijuna kuna, zdravstvo 127 milijuna kuna, obrazovanje 13 milijuna kuna, socijalna zaštita 7, koliko je to, 5 milijuna kuna. Ali ono što me pomalo smeta, bez obzira koliko je Hrvatska centralizirana zemlja, da većega sluha nema u našim županijama. Županije izdvajaju, pa ja bih rekao stidljivih 12,4 milijuna kuna, Istra 544 tisuće kuna gdje je najveći problem, to je manje nego za reprezentaciju u kabinetu župana, a Primorsko-goranska županija 4,6 milijuna kuna. Znači, još više novaca po meni treba ulagati u tu pošast, u borbu protiv ovisnosti, ali prije svega, pod navodnicima natjerati policiju da suvislo iskoristi ovih 473,6 milijuna kuna koji joj stoji na dispoziciji da bi se borila protiv te pošasti. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP Hrvatske u Hrvatskom saboru i zastupnica poštovana Tatjana Šimac-Bonačić. Poštovani predsjedniče, zamjeniče ministra, predstavnici iz, tko nam je prisutan od ministarstva? Zdravstva. međutim isto tako uznemirujuće, edukativno i obvezujuće prema svima nama. Izvješće o provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja zloupotrebe droga zloupotrebe droga u RH zapravo svake godine pa i ovaj put pokazuje nam da li smo na pravom putu, da li nam je dobar smjer u ovoj vrlo, vrlo teškoj zapravo borbi, borbi protiv najunosnijeg i najopasnijeg biznisa. Zahvaljujući upravo podacima koje prikuplja Vladin Ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, dobivamo zapravo jednu godišnju sliku o kretanju po javnosti zlouporabe opojnih sredstava. podataka, prema najnovijim podacima procjenjuje se kako je u Hrvatskoj između 7800 i 13000, kad gledamo problem upotrebe droga, takvih ovisnika te da je ukupnom stanovništvu, na 1000 stanovnika između 1,83 i 3,20 upravo ovisnika, odnosno problematične upotrebe droga. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u registru osoba liječenih zbog upotrebe psihoaktivnih droga do kraja 2012. godine bilo je registrirano preko 32 tisuće osoba od kojih su 2753 osobe umrle pa je u registru zabilježeno 30 tisuća živih osoba. Među liječenim osobama najviše je opijatskih ovisnika i to 80,9%. Udio prvi put liječenih zbog neopijatske ovisnosti stabilan je i proteklih 10 godina on se kreće od 54% do 65%, a u izvještaju 2012. godine iznosi 53,9%. Također, sveukupan broj novih korisnika se smanjuje, naime udio novih osoba u sustavu liječenja ovisnika u 2012. bio je 14,3% što je manje nego proteklih godina. U sustav godišnji ulazi više neopijatskih nego opijatskih ovisnika, ali budući da opijatska ovisnost traži dugotrajniji tretman i skrb, oni se zadržavaju više godina te se godišnje ukupno liječi više ovisnika o opijatima. Ovisnička populacija u Hrvatskoj sve više stari, prosječna dob i muškaraca i žena u sustavu liječenja pokazuje uzlazni trend. Na prvi tretman ovisnika također dolaze sve stariji tako da je prosječna dob prvog dolaska na izvan bolničko liječenje, govorim o liječenju, 24,9 godina, a na bolničko čak 32,6 godina. Prema podacima koji su pristigli u '13. godini, do 10. lipnja '13. godine, u Hrvatskoj u 2012. godini ukupno je umrlo 165 osoba, ali od uzroka povezanih sa zloupotrebom psihoaktivnih droga. Predoziranje heroinom se kontinuirano smanjilo od 2007. godine, taj je broj osoba koje su se predozirale heroinom 9 puta manji u 2012. nego recimo u 2007. godini. Međutim, kada govorimo o ovisnostima ne možemo nikada se osloniti samo na opijate, odnosno droge, moramo se sjetiti pušenja duhana, konzumacije alkohola, upotrebu sedativa, trankvilizatora, ovdje moram naglasiti i suradnju ministarstava, to je Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koji su pokrenuli projekt "Zdrav za pet" u sklopu kojeg je provedeno i jedno istraživanje. Reći ću par podataka o tim istraživanjima, međutim, moramo biti svjesni toga da je suradnja i dalje potrebna i da se ne možemo zaustaviti na ovakvim, samo ovakvim projektima. kad pogledamo projekt "Zdrav za pet" u sklopu kojeg je provedeno istraživanje među učenicima 8. razreda osnovne škole i 1. i 2. razreda srednje škole, što se tiče alkohola 81% ih je konzumiralo alkohol najmanje jedan put ili više puta u životu. Kada gledamo od ukupno anketiranih učenika o kockanju iz istraživanja je razvidno da se gotovo svaki drugi učenik najmanje jednom ili više puta u životu kockao ili se kladio, pri čemu su tome skloni dječaci. Ovdje ću pomenuti i institut još jedno istraživanje to je Instituta Ruđera Boškovića koje je proveo kvantitativno određivanje odabranih uriniranih biomarkera i legalnih droga u otpadnoj vodi grada Zagreba. Zagreba. Analizom je obuhvaćeno 13 odabranih urinarnih biomarkera koji se iz organizma izlučuje nakon konzumacije 6 odabranih ilegalnih droga to je kokain, heroin, amfetamini, ekstazi, matamfetamin, marihuana i dva terapeutska to je metadon i kodein. Rezultati su pokazali koliko je potrošnja marihuane u Zagrebu kontinuirano raste. Od 2012.godine stopa potrošnje te droge porasla je oko 2 puta u usporedbi sa potrošnjom 2009.godine. Međutim stopa potrošnje metadona u Zagrebu kontinuirano raste dok stopa potrošnje kokaina pokazuje promjenjiv trend pri čemu je 2011.godine i ovo je bitno, zabilježen pad stope potrošnje, a zatim ponovni rast na razini koja je slična iz 2009.godine. Dakle kada pogledate unatoč činjenici da se smanjuje broj korisnika heroina, zabrinjavajuća je činjenica da se povećava broj konzumenata metadona. Da li to znači da je metadon dostupan na crnom tržištu što sigurno nam nikome nije bilo u interesu kada se supstitucijska terapija davala. Sljedeća je zabrinjavajuća činjenica da je sve veći porast konzumenta tzv. sintetičkih droga. E tu je opasnost koja nam dolazi. Ako znamo da ta konzumiranja izazivaju ireverzibilna oštećenja mozga onda moramo biti svjesni činjenice da ćemo s godinama imati sve veći broj psihijatrijskih dijagnoza, a k tome i pacijenata. Naime, konzumiranje sintetičkih pripravaka vrlo često izazivaju komorbiditete kod konzumenta ili tzv. duple dijagnoze koje zahtijevaju psihijatrijski i farmakološki tretman. To je opasnost ponavljam. Liječenje će zasigurno biti skuplje i dugotrajnije. Još nešto o brojevima financiranja, kada gledate specificirani javni rashod u području suzbijanja droga u RH od 2010.godine što se tiče ministarstva i javnih tijela na državnoj razini, županije i organizacije civilnog društva povećava se sredstva. 2010.godine imali smo 99 milijuna kuna skoro 100 milijuna, a u 2012.imamo 124 milijuna 369 itd. Iz tablice je Iz tablice je vidljivo iz ovih podataka da se troše značajna sredstva iz državnog proračuna na razne strane, međutim pitamo se da li smo dovoljno koordinirani? Zaključno se može reći da iz ovih podataka i država i lokalna i regionalna samouprava ulaže i sredstva, ulaže i napore kako bi se suzbila zloupotreba opojnih sredstava. Međutim, pitamo se kao i svake godine da li je to dovoljno? Jer čuli smo kod kolega koji su prije izlagali, a različito su u pojedinim županijama. Uzroke nismo istražili zbog čega je to. Da li županijska povjerenstva na kojim stoji na kojim leži zapravo takvo osmišljavanje programa? Da li oni rade, da li je u pitanju veći ekonomski rast? To se zapravo To se zapravo nije istražilo zbog čega je u pojedinim županijama tako velika razlika. Treba također primijetiti da prema rezultatima ESPAD-ova istraživanja prema podacima s terena sve je raširenije među mladima kao što smo vidjeli ovo i koca i ovisnost o koci i online ovisnosti. Znam da se zapravo na više strana se borimo protiv ovakvih svih ovisnosti međutim možda bi trebali razmišljati još jednom da ponovno stavljamo to pod istu kapu odnosno da napravimo jedan mehanizam kontrole iz jednog centralnog središta da napravimo mehanizam kontrole prema lokalnom. I treba staviti što više naglasaka na učenje pozitivnih životnih vještina, izgradnju zdravih životnih stavova te omogućiti mladima više prostora za aktivno provođenje slobodnog vremena jer obzirom da smo zemlja koja smo u tranzitu, kada pogledate geostrateški položaj je takav, vrlo je teško riješiti se opće droge. Međutim moramo djecu odgajati odgajati da djeca kažu ne. Evo upravo zbog toga kažem da se treba što više naglasaka staviti na učenje pozitivnih životnih vještina i ja se nadam da će zdravstveni odgoj kojeg smo uveli i naravno školski preventivni programi koji su sada iskoordinirani da će pridonijeti tome. U ime kluba SDP-a prihvaćam ovo izvješće. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice, vi ste izrazili zadovoljstvo izvješćem i u principu ono je stvarno uredu, tamo je sabrano sve ono što se radilo i poduzimalo ali ja se opet ne mogu složiti sa tako velikim zadovoljstvom iz onog razloga što sam i malo prije govorio replicirajući kolegi Kajinu. Dakle kada će u ovom poglavlju prevencija biti dobro obrađeno ulaganje u amaterski sport, u bavljenje sportom za djecu i mlade za onu populaciju koja je najugroženija koja je najviše ugrožena onda ću osobno biti zadovoljan ovakvim izvješćem. I mi tu jednostavno mislim da nismo do kraja otišli, da stvarno ne sagledavamo stvar do kraja dobro jer danas u krajnjem slučaju imamo jednu situaciju degradiranja, ponavljam, tog amaterskog sporta a ne gledamo taj dio kroz ovu prizmu. A ja vas uvjeravam da ona djeca koja su na sportskim igralištima, u sportskim dvoranama popodne, navečer, vikendom idu na utakmice nemaju vremena biti toliko izloženim tim lošim utjecajima i kasnije se pronaći u ovim statistikama. I nakon ovakvog izvješća u principu bilo bi jako dobro vidjeti i sagledati tu situaciju i napravit određene pomake da se stvarno ulaže u taj preventivni dio, ne na onaj način da nekoga na silu ili represijom moraš sankcionirat nego da jednostavno napravimo sadržaj, uložimo dio ovih novaca koji su u represivnom dijelu, uložimo upravo u taj dio, privučemo djecu na sportske terene, u dvorane, da okupimo te volontere koji će se baviti djecom i da na taj način krenemo u pravcu suzbijanja droge. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo predsjedniče. Pa kolega Hrg, ja sam rekla da sam zadovoljna s izvješćem jer je on vrlo sadržajan, ali isto tako nastavila da je izvješće uznemirujuće i obvezujuće za sve nas. Mislim da svi dijelimo ovdje isto mišljenje. Govorili ste o represiji i o preventivi, kako sam shvatila vi ste više na preventivi apsolutno, međutim to je toliko veliki problem da ne možemo samo preventivom djelovati. Znači imamo represivne mjere i naravno preventivne mjere. Ja se zalažem za to da bude sve iz jednog centra koordinirano jer ne možemo mi, veliki je problem, sva ministarstva trebaju biti zapravo uključena u rješavanje ovoga, iz parcijalnog nemamo ništa. Isto tako kad se radi o preventivi, preventiva bez kontinuiteta nije preventiva jer tu ćemo uvijek gubiti. A sad ja isto tako vas pitam, u vašoj županiji da li znate koliko izdvajate za sport, koliko izdvajate za borbu protiv ovisnosti. Hvala lijepo. Uvažena kolegice Šimac-Bonačić, postavili ste jedno vrlo važno pitanje u svom izlaganju, a to je koji su uzroci uživanja droga, zbog čega su toliko velike razlike između gradova i županija, pojedinih dijelova Hrvatske. Kad bismo znali uzroke tada bi prevencija sasvim sigurno bila puno efikasnija. Sad se postavlja pitanje kao i kod mnogih drugih segmenata u društvu, radimo li dovoljno analiza, istražujemo li dovoljno, imamo li potencijala za istraživanje, bavimo li se dovoljno tim problemom, tom pošasti koja sasvim sigurno ugrožava najviše mlade, ali ako se vidi po izvješću sve je više starijih ovisnika. Ovisnici stare, prema tome i to me nekako smiruje, rekli ste uznemirujuće je izvješće, međutim kad se čita izvješće i ako se iščitava ja ne bih toliko paniku dizao kao što se pokušalo. Ako ćemo odgovoriti na ta pitanja, na analizu, na istraživanje koliko smo stručni u tome, koliko imamo stručnjaka za preventivu i koliko se cjelokupno društvo želi. Ja se slažem sa gospodinom Hrgom da treba ulagati u sport, međutim ako nećemo istražiti uzroke uživanja droga sasvim sigurno i to se vidi u pojedinim krajevima Hrvatske su sasvim drugi uzroci jer nije uzrok neimaština kao što smo vidjeli. Znamo da je bio svojevremeno Split ta udarna točka gdje je bilo, sada se kaže da je Istra, prema tome ja isto samo pitam, ništa drugo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupniče, kvalifikacija bi trebala biti zloupotreba droga, a ne uživanje droga. Ispričavam se. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo. Pa kolega Vukšiću, vidim da se slažemo u tome, ja se isto zalažem uvijek za jedan empirijski pristup bilo kojih zaključaka, da možemo donijeti nekakve zaključke, moramo imati jedan empirijski pristup i ja sam u ovom svom izlaganju i navela nekakva istraživanja koja su već do sada rađena jer na temelju istraživanja možemo zapravo krenuti dalje, ali sam mišljenja da treba ih i dalje raditi. Naročito kod ovog uzroka zbog čega se to događa, da li je to siromaštvo, da li je to obilje. Danas smo čuli raznorazne teme, da li je to siromaštvo ili obilje ili nešto drugo, ali naravno to treba znati. Pitate se da li imamo dovoljno stručnjaka za to … znanje je najveća vrijednost, apsolutno da treba stalno raditi na edukacijama i kroz škole i svi preventivni programi ne samo da obuhvaćaju djecu, preventivni programi moraju obuhvaćati i roditelje i nastavnike i ne trebamo se pitat kad vidimo problem, tražiti da nam netko drugi, bilo da smo članovi izvršne vlasti u lokalnoj regionalnoj samoupravi, bilo da smo članovi povjerenstava, trebamo svi raditi svoj dio, a naravno naglašavam koordinacija mora biti jedna zajednička kapa. Hvala lijepo. Hvala vam Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Evo danas ovdje pokušavamo utvrditi razloge ovakvog izvješća odnosno stanja u zlouporabi droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalnoj strategiji i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga. Rekao bih prije svega tj. na početku da ono što je najbitnije je to, a kada gledate i tužne priče na bilo kojoj od naših naših televizija, bilo komercijalnoj, bilo hrvatskoj, onda vidite te tužne priče uglavnom roditelja koji govore o tome da nisu prepoznali u početku, da nisu imali pojma, da nisu mogli ni pretpostaviti što se događa s njihovom djecom. Ono zbog čega to govorim je to da naglasim da je uloga obitelji pod broj jedan, pa tek onda ona druga uloga o kojoj govori gospodin Hrg, dakle aktivacija djece u smislu športskih, amaterskih djelatnosti i nekim drugim kako kaže kolegica iz SDP-a vještinama, pozitivnim vještinama kojima se može podvrći da kažem djecu poglavito u školskoj dobi. Danas u mnogim sredinama poglavito siromašnim gdje je kako sam već rekao bruto društveni proizvod, gdje je fiskalni kapacitet županija mali glavna, dakle aktivno provođenje slobodnog vremena je u kafićima. To je glavni način provođenja slobodnog vremena, a onda znamo što iz toga slijedi. Ne bih htio ovdje nagrditi kafiće i vlasnike, ali mogućnost da se dođe dođe u kontakt sa dilerima, sa onima koji dakle vode trgovinu droge, onim sitnim pa krupnim je upravo u takvim situacijama. Dakle, boravak u kafićima je glavna i jedina životna vještina onih koji završe srednju školu i nemaju posla. Gledajući stopu nezaposlenosti u Slavoniji i Baranji, u svim županijama, svih 5 županija Slavonije, Srijema i Baranje možemo zamijetiti i sasvim sigurno očekivati da će upravo ta životna vještina i aktivnost boravka u kafićima biti ponajveća pa za 5 kuna, 6 popiti kavu. Kod nas je čak ima i po 5. U Zagrebu je to malo skuplje, ali takav boravak je vrlo raširen poglavito u siromašnim županijama. Kada gospodin Kajin govori o Istarskoj županiji u vrlo dramatičnom rekao bih tonu onda ispada da je ona jedna uzrečica iz jednog filama iz iz države koja je u našem ovdje okruženju "cijelo selo šmrka bijelo" u Istri gotovo činjenica iako baš i nije tako. Naime, razvidno je ovdje da usred Dinama u kojima je upravo ta, oni ekonomski pokazatelji pokazuju određeni bolji standard negoli onim malim, onim drugim sredinama gdje je taj standard građana slabiji pokazuju značajan porast zlouporabe kako kaže predsjednik Sabora droga i liječenih narkomana. Tako u ovom Izvješću vidimo da je Bjelovarsko-bilogorska županija, dakle ili je stvar u metodologiji prikupljanja statističkih podataka ili je zaista stvar ja ne mogu to utvrditi, ali su podaci za Bjelovarsko-bilogorsku županiju po tom pitanju najbolji. Pa i moja Brodsko-posavska županija u odnosu na, iako ima mali, blagi porast u odnosu na prijašnje razdoblje iz 2010. i 2011. relativno dobra u odnosu na Istarsku županiju, na Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, grad Zagreb. Danas me susreo jedan roditelj koji je eto, čiji se sin zaigrao pa imao kilu marihuane ispod kauča i dobio je 3 godine zatvora, procesuiran, sudski postupak završen, pravomoćno osuđen, dobio 3 godine zatvora. Pa se pita on kao brižan roditelj doduše ne mogu biti sudac u tom slučaju, ali kako to da se za 40-tak milijuna pronevjere novca i korupcije u Planinskoj dobije godinu dana dobrovoljnog rada u nekakvoj kuhinji socijalnoj, a za kilu trave da kažem ovako popularno rečeno dobije se 3 godine strogog zatvora. Da, to je jako zanimljivo, tako da iako je ova Kukuriku koalicija obećavala promjenu u odnosu na posjedovanje samo za svoje osobne potrebe mislim da se to i nije baš dogodilo. Kada gledamo cijelo ovo izvješće koje je vrlo opširno, koje je vrlo detaljno razrađeno po županijama, razrađeno po broju smrtnih slučajeva kojih je 165 u odnosu na, dakle 165 smrtnih slučajeva onda možemo vidjeti neke značajke. Dakle, broj smrti u 2012. godini je bio 165. U odnosu na 2011. godinu to je smanjenje, dakle smanjenje jer tada 2011. je bilo 194 smrtna slučaja. Ali kada gledamo tu smrtnost prema uzroku smrti onda vidimo zapravo gdje je poanta. Dakle, predoziranje metadonom od tih 165 je 27. I slažem se sa gospođom Bonačić koja je govorila upravo o metadonu, dakle predoziranjem metadonom izravno izrijekom je utvrđeno da je 27 smrtnih slučajeva. propisivanje metadona kao zamjene za skidanje sa droga ili je pak laka dostupnost metadona ili je sivo, odnosno crno tržište metadona široko rasprostranjeno u Hrvatskoj teško je iz ovog Izvješća točno utvrditi. Kada gledamo po županijama broj smrtnih slučajeva evo moram reći i istaći da je Bjelovarsko-bilogorska županija, nula slučajeva, ni jedan smrtni slučaj nije bio u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. U Brodsko-posavskoj županiji, mojoj županiji iz koje dolazim je bilo od tih 165 pet smrtnih slučajeva slučajeva ili 3% u odnosu na cijelu Republiku Hrvatsku što je s obzirom na broj stanovnika Brodsko-posavske županije otprilike negdje odgovarajuće. Prosječna životna dob je zanimljiva također u odnosu na ranije godine. Dakle, ako gledamo i promatramo prosječnu životnu dob osoba umrlih od posljedica zlouporabe psihoaktivnih droga onda možemo vidjeti da je u 2000. godini ta prosječna dob u trenutku smrti bila 29,5 godina. 2012. ta prosječna dob je 43,5 godine što je relativno dobro jer se jer se očito i valjda i samim programima provođenja ove strategije akcijskog plana relativno odužio taj definitivni odlazak s ovoga svijeta. A kada se gleda prosječna dob osoba koje su umrle od predoziranja, overdose ili overshut u trenutku smrti onda je također ta životna dob produžena sa 28 recimo godina, 27,8 na 34 godine. Što govori o pomaku i početne zlouporabe droga i liječenja dolaska na liječenje, dakle u kasniju životnu dob kako ovo izvješće zapravo i pokazuje. Ono što ovdje je samo spomenuto, doduše ovo je samo Izvješće o provedbi Strategije i plana za suzbijanje zlouporabe droga rekao bih da se samo u 2 ili 3 navrata spominju i druge ovisnosti. A to je ovisnost koja gotovo rekao bih podjednako ako ne i više i košta i razara hrvatsko društvo, a to je kocka i klađenje. Kada je ta pošast došla k nama prije 10, 15 godina onda je to pošlo prema dakle istočnoj Europi i ajde jugoistoku Europe u države koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije i sada i danas vidite u istraživanju Instituta "Ruđer Bošković" na 3371 ispitaniku dakle djece u školskoj dobi postoji podatak da ih se pola kockalo i kladilo, polovica, 50% je ušlo u kladionicu. Susjedna nam država na sjeveru Mađarska je shvatila neke stvari već i ranije. Govorim sada o ovome što možda i nije tema, ali je ovisnost također i neću dugo o tome. Dakle, susjedna država Mađarska je to shvatila i predsjednik Orban je zabranio i zatvorio kladionice u Mađarskoj dekretom, zabranio takve vrste usluga i takve vrste poslovanja, zabranio i zatvorio sve kladionice kao način potrošnje izvlačenja novca od mađarskih građana ali i spriječio zapravo ovisnost poglavito djece u školskoj dobi. A u kladionicama vas nitko ne pita, evo uđite u kladionicu pa ćete vidjeti, nitko ne pita kada predaješ listić koliko imaš godina, jesi li učenik itd. Nema nikakvih problema. O alkoholu također postoji u školskoj dobi imamo ovdje izvješća. O tome ne bih jer kažem gotovo gotovo su činjenice poznate i ispitivanja su u Brodsko-posavskoj županiji, u školi "Ivan Goran Kovačić" u Slavonskom Brodu pokazala da nekakvih 15% djece do 8. razreda dakle konzumira alkohol. To je izvješće koje je ovdje priloženo u ovom ukupnom izvješću. Dobro je da imamo ovakvo izvješće precizno po županijama, po po svakoj dakle točki zlouporabe droge pa onda o smrtnosti zbog zlouporabe droge ali mislim da kada gledamo ukupno izvješće da imamo zapravo jednu stagnaciju u svemu. I onda nemamo tu nekakvih pikova, velikih odskakanja, dakle krećemo se stalno tu negdje. Evo po broju smrtnih slučajeva jel' to je kada kada uspoređujemo prethodne godine onda vidimo da je to 2007. bilo 236 ali otada, od 2008. do 2014. 176, 162, dakle tu negdje se vrtimo stalno u tom krugu. I mislim da nemamo nekakvog značajnijeg ne bih rekao uspjeha nego značajnijeg smanjenja. Ipak kada pogledamo ukupno brojeve svih županija onda možemo vidjeti da je dakle ukupan broj registriranih liječenih osoba u 2012. godini dakle smanjen u 2012. u odnosu na 2011. U kojim županijama? U Dubrovačko-neretvanskoj za 13%, u Gradu Zagrebu 2%, u Istarskoj županiji 32% je smanjen broj liječenih u odnosu na 2011. Iako je ta stopa i taj stupanj liječenih vrlo visok i izrazito visok u odnosu na ostale županije u RH. U Karlovačkoj U Karlovačkoj županiji čak za 60% smanjenje. One županije koje imaju povećanje broja liječenih ovisnika zbog zlouporabe droga su upravo županije u Slavoniji i Baranji. upravo županije u Slavoniji i Baranji. Eto imamo malu stagnaciju u Vukovarsko-srijemskoj ali sve ove ostale 4 županije, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska i Osječko-baranjska imaju povećanje broja liječenih u 2012. u odnosu na 2011. Izvješće je sa puno tablica i da kažem podataka obimno i opsežno i klub HDSSB-a će ga prihvatiti kao takvoga s tim da je ono i upozoravajuće i moramo se okrenuti upravo situacijama, odnosno prevenciji tako da djelujemo prema obitelji, da roditelje naučimo da primijete promjene na djeci ili pak situacije prije same te promjene, a onda u školskoj dobi evo izašla je neki dan reportaža o sletovima i gledali smo na televiziji sletove jel, danas toga više nema. Nitko ne vježba sletove, nitko ne vježba ništa. A djeci poglavito u sredinama u kojima, koje su ovako razvijenije u odnosu na Slavoniju i Baranju ima puno mogućnosti za aktivno provođenje slobodnog vremena od sporta, kulture, baleta, glazbe, crtanja i ne znam ni ja čega.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega zapravo svoju repliku ću početi jednim ispravkom netočnog navoda. Spominjali ste mađarska iskustva i Orban Viktor nije predsjednik nego premijer, dakle, predsjednik ministar. Možda ste zato pomiješali. ne samo vi nego i ostali kolege u ovoj znači, u ovoj raspravi su dosta raspravljali o ovisnosti kao takvima. Doduše mi pričamo sad o zlouporabama droga, neovisnostima kao takvima iako i ovisnosti su zapravo tema koja zaslužuje svakakvu pozornost i ovoga Doma i zakonodavca kao takvog. Govorili ste nešto o motivaciji da mladi, ne samo mladi pribjegnu zlouporabi droga i spomenuli ste siromašne, bogate, kako bogati to možda češće rade, ja nisam psiholog ali mogu vam reći da i bogati i siromašni imaju razloge, doduše oni su različiti. Siromašni možda traže bijeg od surove stvarnosti, bogati su možda rekao bih bahati u svome, u tome što imaju svašta pa onda pribjegavaju nekim novim iskustvima. O tome su uostalom i pisali mnogi veliki autori kako sam rekao nisam psiholog ali o književnosti nešto znam, predložio bih možda Re Marca koji je puno pisao o ovisnostima između dva svjetska rata, dakle jednom vremenu depresije, nešto slično što mi doživljavamo i danas. A metodologija kao takva može biti varljiva. Tu puno elemenata ulazi, dakle, broj stanovnika, dostupnost droga, broj turista itd. usporedbe radi spominje se Bjelovarsko-bilogorska županija. Ona ima 119 tisuća stanovnika, Istarska ima 208 dakle skoro duplo više. Također bruto domaći proizvod Istarske županije je 6% BDP-a RH, Bjelovarsko-bilogorska nije ni blizu tome. I spominjali ste u početku svog izlaganja faktičko umijeće, tzv. i spominjali ste ispijanje kave. Ja bih se tu s vama složio da je to nažalost trend ali kava tu nije problem nego problem je kada tu kavu zamijeni alkohol. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala. Kolega Hajduković ako niste imali šta pametnije reći, niste ni to morali govoriti. Naime, premijer Mađarske, jel znate vi tko je predsjednik Mađarske, znate kako se zove? Znate, sad nemate priliku reći ali znam da ne znate. Dakle, premijer Orban i ja sam i sam naglasio da smo govorili o zlouporabi droga ali sam naglasio i i apostrofirao i ovu ovisnost koja je vrlo, vrlo aktualna i koja razara Hrvatsko društvo, razara hrvatsko društvo u cijelosti. Prema tome, nisam ako me nije gospodin Leko opomenuo kao predsjednik Sabora za odlazak iz teme onda ne vidim razloga da me vi opominjete. Ali poštovani zastupniče, vi ste otišli ipak predaleko ocjenjujući kolegu kakav je, to nije vaša zadaća pa umjesto opomene, upozorenje. Dozvolite da svatko ima pravo na svoj stav ovdje je zato da govori u ime svojih zastupnika, građana a ne u ime i za račun vas kolega u Saboru. Čuvajte se toga. Nova replika i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišiću, vi ste govorili o jednom ne srazmjeru u kaznama. Ja ću vam ovdje naglasiti da mi jesmo donijeli izmjene Kaznenog zakona i te izmjene kaznenog zakona jasno govore, jasno rade razliku između prekršaja i kazne, kazne zatvora. stvarnom problemu kad se radi o drogi, prema stvarnom problemu. A problem je proizvođači odnosno dileri. Na ovaj način se izmjenom Kaznenog zakona pokušala zaštiti, zapravo radi se na zaštiti žrtve jer ako je to prekršaj za posjedovanje za osobnu potrošnju, na taj način ne kaže se da je prekršaj nije kazna jer kazna je propisana. Mislim da je to od 5-20 tisuća kuna ali što je najbitnije, mogućnost liječenja jer je ovaj ovisnik žrtva. Ja osobno nisam niti za jedan joint što se tiče toga. Međutim, moramo razlikovati posjedovanje za osobnu upotrebu i naravno dilanje odnosno proizvodnja. Međutim, količina koju ste vi naveli, to odlučuje onaj koji se odlučuje za prekršaj. Prema tome, mi ne znamo što je bilo prije toga. Da li je to bilo opetovana potrošnja, da li je potrošnja od jednog kilograma marihuane, da li je to za osobnu potrošnju, ne znamo mi, ne znamo slučaj kakav je. Evo htjela sam objasniti izmjene Kaznenog zakona i bit će vrlo interesantno vidjeti izvješće 2013.godine kada će se ubiti jer od 2013.godine od 1.1.je uvedeno ovaj zakon, izmjene Kaznenog zakona. Prema tome, bit će nam to rezultat primjene zakona kakvo ćemo izvješće dobiti iduće godine. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Kolegice Bonačić u konkretnom slučaju, da točno je da je bilo opetovano da tu nisam stigao reći i tako mi je isteklo vrijeme. Da, a što se tiče same zlouporabe droga, vi i velika većina nas zna ovdje koliko samo među celebritima, celebritima poznatim osobama iz državne i lokalne politike i uprave ima ljudi koji imaju sa svojom djecom problema u tom smislu. I dokle da mi danas razgovaramo ovdje a vjerujem da mnoge od nas tišti takva stvar. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nova replika, poštovani zastupnik Ante Babić ima. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Grubišiću, kad ste govorili u vašem izvješću, rekli ste da roditelji ne prepoznaju na vrijeme i to se uglavnom dogodi kad je već kasno, a onda ste jednim dijelom počeli govoriti o akcijskom planu što me veselilo i svakako da ovaj akcijski plan u konvenciji droga donosi rezultate i nije Hrvatska oaza za narkomane kako je to netko danas rekao, već se jako puno učinilo i smanjen je broj ovisnika u RH. ono što možda ste trebali dati veći naglasak, a mislio sam kad ste već počeli govoriti, a to je korelacija obitelji, Facebook-a i konzumacije, odnosno zloupotrebe ono što ste vi govorili. Mislim da se to manje govori o tome u društvu, a to zapravo treba prepoznati i kroz socijalnu politiku za mlade, mislim generalno o politici u RH jer je to vrlo opasno, zapravo tu roditelji, odnosno obitelj nema kontrolu nad djecom, a oni na takav način zapravo dolaze do svih informacija, a što je najgore i dolaze do onih koji im dilaju tu drogu preko Facebook-a pa bi se možda o tome trebalo više govoriti. No kada se dogodi ovisnik, onda se govori samo o njemu, a opet se zanemaruje obitelj, a zapravo se dogodi da kroz ovisnika i socijalno i društveno, a i financijski, danas pogotovo, obitelj strada i tada ste rekli da je možda najporaznija situacija u Slavoniji, a uzrok odnosno razlog tome je i velika nezaposlenost što ćemo se naravno svi složiti, a to je zapravo i težak put, dakle tu svi trebamo raditi, a pogotovo, evo vi u Saboru. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. djeca kad završe srednju školu i čekaju i čekaju i čekaju na, da kažem, biroima posao, onda zapravo u velikim većim dijelom svoga dana, zapravo zgubidane, tako bi se to moglo nazvati, a kada čovjek zgubidani onda se zna što se i događa i da lako dođe u kontakt. Što se tiče Facebook-a, ne bih htio, ja se nadam da ni vi niste mislili da je on gotovo isključivi krivac za mogućnost i dostupnost, zapravo kontakta za zlouporabu droga, ali jutros sam, čini mi se slušao ili jučer ujutro da laptop ili pak računalo treba stajati u dnevnom boravku, a ne u sobi djeteta pa tako da roditelj bude uvijek u mogućnosti pogledati što to dijete radi na tome laptopu. laptop, odnosno tabletić dijete nosi i u školskoj torbi, dakle kada nema roditelja na vidiku, kada ga nema blizu tako da je danas vrlo teško u ovoj eri opće informatizacije zabraniti otići otići na mrežu gdje onda može biti sve dostupno. Ne znam kako to napraviti, u Turskoj su pokušali pa vidite ima demonstracije. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani kolega Grubišić, vi ste u jednom djelu svoje rasprave govorili o dostupnosti droge, a ja želim postaviti pitanje i vama i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti i društvu općenito, kako droga može biti tako dostupna? Ako ja koji dolazim iz male sredine kao običan građanin znam na kojim se mjestima droga i prodaje i konzumira, postavljam pitanje kako to policija ne zna, odnosno oni koji bi trebali biti nadležni za suzbijanje zlouporabe droga? Dakle, možemo konstatirati jedino da od prodaje droga ne žive samo dobro dileri, nego i ostali sudionici našeg društva. Evo nisam mogao replicirati kolegi Hrgu, on je dobro detektirao problem slabo razvijenog amaterskog sporta i slažem se s njim jer ministar Jovanović je obećao da će uložiti značajna sredstva u razvoj amaterskog sporta, međutim vidjeli smo iz proračuna da od tog razvoja nema ništa. Pa sam isto tako svjedok jedne djevojčice koja je bila vrlo uspješna u rukometu međutim taj rukometni klub nema dostatna sredstva za prijevoz rukometašica na rukometne utakmice i kada je došao na red roditelja te djevojčice da voze djecu na rukometnu utakmicu ona je jednostavno odustala od treninga jer roditelji nisu imali novaca za gorivo. Smatrate li vi da je ta djevojčica potencijalni ovisnik? **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kolega Češek. Dobro ste vi detektirali problem, gotovo pred svakom osnovnom školom čekaju iza kuta, iza ćoška takvi koji nude djeci, dakle barem za početak ove lake droge, marihuanu, itd. Ali dobro ste detektirali i to da u svakom tom, da je svaki taj dilerski lanac zapravo hranidbeni lanac, dakle nije jedna osoba u tom lancu nego ih ima niz, počevši od onoga uličnog preprodavača pa tko zna do koga. Dakle, gledamo mi i filmove i sve ostalo i vidite dokle sežu pipci te hobotnice, dakle ne bih htio prejudicirati kod nas stvar niti mogu ikoga optužiti niti želim, ali je sasvim sigurno ovakvo slobodno kretanje i slobodna prodaja po našim gradovima i po našim mjestima ukazuje zapravo na to da možda se nekome gleda i kroz prste. E sad, teško je o tome govoriti. A što se tiče ove djevojčice o kojoj ste govorili, to je stvar osobna i teško je reći hoće li ona krenuti krivim putem ili ne. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa. Kolega Grubišiću, s pravom ste na početku vaše rasprave spomenuli nešto što nije i ne može biti zapravo predmet ovoga izvješća niti onih prije toga, a bilo bi dobro da jednom napravimo i jedno opsežno istraživanje o obitelji. Dakle, spomenuli ste ulogu obitelji. Svi smo skloni često puta tražiti odgovore na pitanja kad se radi o ovako velikom problemu, što radi država, što radi lokalna zajednica, što radi škola, što rade učitelji, što rade nastavnici? Ali što rade obitelji, što rade roditelji, kako je moguće da djeca do 18 godina, ali svi do 18 godina su djeca kako je moguće da bez nadzora tumaraju u 2, 3, 4, 5 sati ujutro, da se vraćaju potpuno onemoćali od alkohola, od droge u 6 sati ujutro? Što rade ti roditelji? Kako je moguće da oni spavaju, ako spavaju? Često idu linijom manjeg otpora, često i daju djeci novac za izlaske ne pitajući se jer bježe, ima i toga, to sam osobno susretala bježe od istine. Pa i kada nađu nešto od predmeta, žlicu u sobi prave se da to nisu vidjeli. Dakle koja je uloga obitelji? Jer sve najvažnije o životu i odnosu prema drugim ljudima naučimo u obitelji i biti pristojni, i biti razbojnici, i biti nepristojni, biti nasilnici ili poštovati druge ili ih ne poštovati, uvažavati ih ili ne uvažavati. Dakle to je jedno od pitanja koja bismo morali postaviti u središte pozornosti i upravo sada kada se donosi novi Obiteljski zakon. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala vam lijepo. Kolegice Kosor vi ste sa jedne majčinske strane to lijepo izrekli, zapravo objasnili ono što sam ja htio reći ali evo sa očinske strane možda nisam dovoljno bio jasan sam bio kada sam govorio u svojoj raspravi. Točno je da sam evo ja svog gimnazijalca dakle maturanta išao u 1, pola 2 tražiti u grad jer se nije vratio kući do 1, pola 2 pa sam ih zatekao tamo na Korzu u Slavonskom Brodu, a onda je njih 5 kolega iz razreda, pa mi je rekao što ti mene tražiš kada nitko od ovih roditelja ne traži nitko, a samo ti mene tražiš. Čak sam ga kao i osramotio jel je tako ispalo, ja njega sramotio. Ali eto, ja sam rekao mali baci tu cigaru jel nisam ga nikada vidio da puši do tada i ideš sa mnom kući. Šta sam mogao drugo napraviti? Ali eto, bio sam grub. poštovana zastupnica Sunčana Glavak. **Glavak, po vašem mišljenju koji ne donosi rezultate, ja bih rekla možda ne donosi rezultate kakve bismo mi htjeli vidjeti. Međutim upozorit ću vas na neke relevantne podatke, naime krajem prošle godine bila sam u Londonu u parlamentu Velike Britanije koji je organizirao Seminar o reformi politika droga za zastupnike iz Europe, Latinske Amerike i Zapadne Afrike moram reći da su naša iskustva kao zastupnika koji su predstavljali Hrvatsku bila vrlo dobra u odnosu na ove zemlje o kojima govorim. Bilo je nekoliko panela pa između ostalog tako raspravljalo se o novim drogama o novim putevima droga i Hrvatska se u tom kontekstu spominjala samo u onoj famoznoj balkanskoj ruti u odnosu na druge zemlje što nam naravno nikako ne smije biti utjeha Hrvatska tu ako to možemo tako reći dobro stoji. Međutim ono na što su upozorili parlamentarci ili konkretno predsjedateljica koja je govorila o promjeni izmjene politika o drogama, zajednički stav je bio da se politika droga ne smije koristiti ili ne bi trebala koristiti u onom kontekstu u kojem se često koristi, a to je prije nekih izbora u dnevnopolitičke svrhe i slično. Dakle droga je ozbiljan problem i drogu treba tako sagledavati, ne je koristiti kao političko sredstvo. A svi parlamenti jednako tako tu su da stvaraju zakonodavni okvir, a ja osobno smatram da mi nemamo tako loš zakonodavni okvir. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolegice Sunčana baš mi je drago da su vaša iskustva u odnosu na tom seminaru u Londonu u odnosu na druge europske države bili dobri i vaše uvjerenje o stanju zlouporabe droga u Hrvatskoj je bilo relativno zadovoljavajuće kada ste čuli sve ostale u Europi. No kada gledajte, recimo statistiku pa kaže dijabetes, šećernu bolest ima 10% ljudi u Hrvatskoj, to relativno ajde nije možda puno, ali za onog koji ima dijabetes

se pojavljuje takva osoba koja zlorabi drogu i koje su sve komplikacije i mogućnosti i situacije se događaju, to je jednostavno razaranje te cijele obitelji. A onda sam govorio i o nekim drugim stvarima. Sada nisu izbori i ja ne govorim uopće o izborima, niti govorim politikantski, govorio sam iskreno u nadi i vjeri da prokomentiram ovo izvješće zajedno sa vama i sa ostalima. Hvala lijepo.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Na početku ću dati jedan mali kroki ako to mogu tako nazvati. U Hrvatskoj ovisnici o drogama uglavnom žive s roditeljima ili sami, imaju najmanje SSS, a droga im se dostavlja po narudžbi i u kuću, ni cijena nije prepreka posebice kod konzumenata koji uživaju marihuanu koja je dostupna već od 50-ak kuna za gram ili jedan joint koji možete kupiti za 20-ak kuna. Marihuanu možete dobiti unutar sat vremena dostavom u kuću ili na javnom mjestu. Za heroin trebate malo više 2 do 4 sata, hašiš i metadon dobit ćete unutar sat vremena, a kokain koji doseže i najvišu cijenu unutar 2 do 4 sata i to po cijeni od 500 do 700 kuna za gram. Usporedimo li cijenu jointa ili LSD-a koji je dostupan po 50-ak kuna s cijenom pića u nekom kafiću ili pri nekom izlasku, jedan joint može biti dovoljan i za tri osobe, naravno da budu high ovisno o THC-u u travi kako je volimo nazivati ili kako je prepoznaju ovisnici. Preko 80% ovisnika u Hrvatskoj su muškarci, a gotovo 60% konzumenata uzima drogu 10 ili više godina. Što se tiče alkohola, uzet ću primjer učenika osmih razreda gdje je anketirano njih oko 4900, a preko 80% ispitanih izjavilo je da je konzumiralo alkohol. Poražavajuća je činjenica da Hrvati jednostavno vole zaviriti u čašicu više od prosjeka Europske unije. Čak 70% punoljetnih u našoj zemlji pije alkohol, no zanimljivost je otpornost na pijenje jer uglavnom su skloni tvrditi da se ne napiju. Ovo je samo najkraći rezime opsežnog izvješća koje je pred nama iscrpno napravljeno, ali i brojnih provedenih istraživanja u Republici Hrvatskoj. Iako mi danas govorimo o podacima za 2012. godinu želim posebno napomenuti da je napravljeno jedno sjajno istraživanje za 2013. godinu o dostupnosti legalnih i ilegalnih droga u Republici Hrvatskoj. Iako se ukus konzumenata mijenja i tržište je stalno suočeno s novorastućim fenomenima novih psihoaktivnih tvari, u Hrvatskoj su još uvijek najprisutniji marihuana, zatim metadon pa heroin. Govoreći o metadonu zabrinjavajući je podatak uzimanja metadona intravenski s obzirom da je riječ o terapiji koja se primjenjuje kao što znate u liječenju ovisnosti i trebala bi se dobiti samo kod liječnika, a upravo je suprotno. 70% metadona nabavlja se kod dilera, a tek 17% kod liječnika. Govoreći o mogućnosti nabave često čujemo kako je droga lako dostupna. Čuli smo to i od ranijih izlagača, a još jednom ukazujem na činjenicu kako je poražavajuće što se droga u Hrvatskoj sve više može dostaviti u kuću. Jednako tako kao što možete naručit špeceraj, tako možete naručit heroin, marihuana ili što bi vam već bilo potrebno. Na javnim mjestima ili kod dilera osobno sljedeći je korak gdje možete nabaviti. Nije naravno strana ni kupovina preko interneta, a manji dio nabavlja drogu preko smart shopova, preko Facebooka jednako tako droga je lako dostupna. Ideje za tzv. dizajnerske droge ne prestaju, upravo su dizajnerske droge stalna opasnost jer zapravo se ne zna koje su njihove supstance. Riječ je uglavnom o solima za kupanje, osvježivačima zraka, dastu, ludoj mački, a na deklaracijama npr. piše mirisne trave za lampe kako bi vam prostor bolje mirisao. Zapravo će biti iskorištene za pušenje, a soli za kupanje za šmrkanje. Iako se prate trendovi konzumiranja nemoguće je ući u trag tjednoj proizvodnji novih vrsta droga. U posljednje nešto više od dvije godine na tržištu se pojavilo 50-tak novih droga. Tek što se prekursori stave na listu već se na tržištu pojavljuju nove tvari. Tzv. legalno drogiranje svakodnevica je na sreću nešto manje prisutna u Hrvatskoj ili možda neistražena, no poznato je da su kemijske supstance po svojoj molekularnoj strukturi vrlo slične ilegalnima, ali dovoljno da budu izvan doticaja zakona. Kada je riječ o poznatim supstancama koje spominje izvješće, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Registru liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga prošle godine je bilo registrirano preko 32000 osoba. Čuli smo, golemi iznosi troše se na njihovo liječenje, a jednako tako golemi iznosi troše se i na suzbijanje ovisnosti. Ipak broj novoregistriranih ovisnika je u padu, ali je u blagom porastu broj liječenih. Najviše ih je kada govorimo o liječenima bilo u gradu Zagrebu 23000, zatim u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Zadarskoj županiji itd. Upravo u tim okvirima ili redoslijedom su i kaznena djela koja su povezana s drogom ili koja čine 10% ukupnog kriminaliteta povezano je s drogom. Nove generacije, kada govorimo o tinejdžerima ili onima još mlađima, ovisnici su i o cigaretama, alkoholu, ali rado isprobavaju i nove načine opuštanja. Jednako piju i djevojčice i dječaci. Nerijetke su i pojave pušenja alkohola što je popularno među tinejdžerima, a upute ako niste znali lako su dostupne na internetu. Možete ih dobiti i to u video uratku. Kod konzumenata zakonska ograničenja ne predstavljaju nikakvu prepreku. Uglavnom konzumiraju alkohol djeca u Hrvatskoj iznad europskog prosjeka, nažalost. Svijet droge i drugih ovisnosti kažu je svijet potrage za vlastitim identitetom, a roditelji nerijetko ili ne vide, ne razumiju ili ne žele vidjeti probleme i njihova je edukacija u cijelom ovom lancu jednako tako iznimno važna. Socijalna struktura korisnika proširena je na sve slojeve društva, iako mi se čini da smo danas ovdje čuli oprečna izlaganja. Starosna granica nažalost spušta se već u osnovne škole, stoga je važna rana intervencija, primarna intervencija ili edukacija koja se počela provoditi i od vrtićke dobi. U ovisnosti o kojima se manje govori, njih ću se kratko dotaći, jest kocka koja je, kažu oni koji se bave ovisnicima o kocki, jednako pogubna kao ovisnost o heroinu, kokainu ili možda marihuani, a jednako tako i alkohol. Poznato je da se alkoholu ljudi odaju zbog depresije, anksioznosti itd. Nema posebnih podataka o prekršiteljima ili ovisnicima o kocki, a laka dostupnost igara na sreću nije najsretnije rješenje do socijalno osjetljive politike, reduciranja i pristupačnosti takvih mjesta. Ne govorimo naravno o igrama na sreću ovim svakodnevnim, da se tu ne bi krivo shvatilo. Opasnosti nisu samo kod mladih, svjedoci smo iz naše okoline koliko je zapravo ako se osvrnete oko sebe ovisnost o kocki razorila obitelji, dovela ih do ruba propasti. Sve vrste ovisnosti imaju svoj početak i kraj. Kraj obično nerijetko završava kada se ugasi jedan život, kada ovisnik bude uzrok nasilja u obitelji, čimbenik socijalno poremećene slike, kada više nitko ne pita zašto i kako i gdje je bio taj početak, jer zna se samo kraj a on je nerijetko sa smrtnim posljedicama. Svaka droga je opasna, a drogu, alkohol i cigarete nazivaju neki i tri jahača smrti. Mislim da je svima jasno da borbu protiv zlouporabe droge globalnog fenomena nećemo dobiti. Ali prevencijom i postojećim zakonskim okvirima barem možemo spriječiti njezino djelovanje i posljedice. Ne bih se složila da je Hrvatska bilo kakva narko destinacija, da u Hrvatskoj caruje droga. To jednostavno nije točno. Hrvatska je uljuđena zemlja, Hrvatska je otvorena i za mlade, ali jednako tako Hrvatska ima svoje zakonske propise koji nas jednako tako i nas zastupnike u Hrvatskom saboru moraju natjerati da ovo što piše u Akcijskom planu bude i provedeno. Jednako tako moramo djelovati i na lokalnim razinama da se akcijski plan provodi kako je i napisano. I na kraju zbog socioekonomskih prilika na žalost raste potrošnja i lijekova za smirenje, antidepresiva koji se sve češće uzimaju bez kontrole i neki također vode u ovisnost. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo Izvješće i jednako tako sve koji nisu pozivam da posjete i stranice Ureda za droge mislim da Ured za droge mora biti prisutniji i u medijima. Mislim da je nedovoljno prisutan u medijima. Jednako tako kao što se obično kaže da zastupnici u Hrvatskom saboru o problemima zlouporabe droga ili svih ostalih ovisnosti govore samo jednom godišnje kada je kada je Izviješće na raspravi u Parlamentu. Dakle, pozivam i vas da jednako tako budete aktivniji, a naravno svi zastupnici ovdje su da se uključe aktivno koliko mogu i djeluju preventivno i u svojim sredinama. Hvala vam lijepa. Sve što ste rekli stoji, pogotovo kada ste rekli kako je dostupnost droge maloljetnicima, mlađoj populaciji toliko dostupna. I to je ono što zabrinjava, ali to je također bio alarm da vidimo kako ćemo se boriti protiv tog zla. Da smo to mogli učini i kad smo to bili i zamislili 2003. godine izmjenom i Kaznenog zakona, jer vaša politika je bila sasvim drugačija. Krenemo od premise svaka droga je opasna. To se svi slažemo. Ali način kako se boriti protiv droge nije uperiti oštricu prema maloljetnicima, prema mlađim punoljetnicima nego upravo obrnuto što smo i učinili dolaskom na vlast izmjenom Kaznenog zakona da udarimo prema proizvođačima, trgovcima, dilerima, narko bossovima koji u pravilu nisu nikada uživatelji droge nego često su bili veliki uzvanici, počasni uzvanici na gala dobrotvornim Prema tome, danas vidimo i Izvješće Državnog odvjetništva i iz ovog Izvješća koliko smo efikasniji u borbi protiv takvih najokorjelijih kriminalaca koji su često povezani i u zločinačke organizacije. Dakle, takva jedna, mi moramo dakle smanjiti i na takav način daje dobre rezultate. Na dobrom smo putu. Kažem šteta, mi smo 10 godina mogli biti na tom putu i imati sada bolje rezultate uz bolji bolji Kazneni zakon gdje će biti represija uperena protiv ovih, a s druge strane uvođenje građanskog odgoja, zdravstvenog odgoja, gdje te tabu teme droga treba otvoreno s djecom razgovarati da to nisu heroji, nego slabići. A to upravo postižemo i uvođenjem građanskog i zdravstvenog odgoja. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. od svojeg mandata, jer to jednostavno nije točno. Što se tiče dostupnosti droga, što se tiče edukacije djece. Dakle, devijacije u društvu jednostavno donose nove trenutke i u odgoju i u obitelji ako hoćete, ali sve kreće iz obitelji. Prema tome, ne slažem se s vama da se sad najedanput dogodilo prosvjetljenje kada je SDP preuzeo vlast i da će sada sve biti dobro. Dakle, Hrvatska kao i sve ostale zemlje ima problem sa rastućom pojavom novih droga. To je ono što moramo znati, novih droga koje se svakodnevno pojavljuju na tržištu i nikakav zakon to ne može spriječiti, o tome se radi. Već samo prevencija koja je postojala i prije, prevenciju koju trebamo provoditi, a ovako možemo do u nedogled govoriti zašto netko nešto nije učinio. Smatram da je politika za sada dobra, da se ona treba mijenjati kao što je mijenjaju i druge zemlje EU ili šire. U cijelom svijetu taj je problem iz godine u godinu u porastu i naravno da se mijenja sa mijenama na tržištu. Još jednom ću reći svaka droga je opasna. laburisti - Stranka rada)** Uvažena kolegice Glavak, u potpunosti se slažem s vama u konstataciji da Hrvatska sasvim sigurno nije nekakav El Dorado za zlouporabu droga. Bojim se rasprava onakvih kakve je vodio gospodin Kajin u kojim se predstavlja Istru kao idealnu destinaciju u kojoj se čeka za drogu manje nego za pizzu. Ja naprosto u te podatke da vam iskreno kažem ne vjerujem ili možda sam tvrdoglav pa ne želim vjerovati da je. Ono ko' da se reklamira hajde dođite u Istru, tu ćete bit brzo posluženi, ono kupiš gram, dobiš dva. Sve je to ono ko EPP. Mislim trebamo ovdje prije svega ne smijemo to na taj način, po mom mišljenju. I drugo, sasvim sigurno se slažem sa vama u tom, kroz tu temu se ne smije politizirati, ne smije se politizirati tko je što više, kako, tu skupljati političke poene. To kuca, svakoj obitelji može pokucati na vrata bez obzira na stranačku pripadnost, na svjetonazor, boju boju kože, vjeru, bilo što. To je pošast koje se trebamo kloniti i možemo biti sretni što nismo El Dorado za zlouporabu droga. I sasvim se slažem s vama, da, napredak je napravljen i trebamo težiti i promjenama koje mogu, zabrinjavajuće je što ću govoriti malo kasnije u raspravi, ovisnici stare ali ovaj problem je ono kontradiktoran, sve više je mlađih koji se u ovim lakšim drogama mi kažemo okušava, u alkoholu i nečem drugom. Hvala. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolega Vukšiću vi kažete je li ovo bio EPP za Istru? Ne bih rekla da je to bio EPP. Nikada ne smijemo o svojoj zemlji govoriti u takvom kontekstu. I ne slažem se da govorimo o takvom kontekstu o stigmatizaciji mladih ljudi koji dolaze na partije u Hrvatsku i koji dolaze na festivalski turizam koji želimo razvijati. nedopustivo je da mi njih sve izjedančavamo ako netko dođe na party to znači da će on uzeti LSD, ecstasy, whatever i da će neprihvatljivo se ponašati. Dakle, zato nisam govorila o politici, govorila sam o činjenicama. Govorila sam o onome što se događa, govorila sam o zakonodavnom okviru. I nije točno da stare ovisnici već stare oni koji se prvi puta prijavljuju na liječenje. To su oni koji imaju sve više godina. Podsjetit ću vas samo da najviše u Hrvatskoj registriranih ovisnika uzima drogu 10 i više godina. A s druge strane imamo sve mlađu populaciju koja konzumira drogu ili ju je barem jednom probala, kojoj je droga zanimljiva i kojoj je droga obrazac ponašanja. I to nije dobro. Poštovani zastupnik Ante Sanader, replika. **Sanader, Ante (HDZ)** Poštovana zastupnice Glavak vi ste odlično konstatirali sve ove činjenice, dijagnoze i vidim da ste dobro upućeni u tu problematiku i ova studija o kojoj ste govorili koja definira sve ovo za koliko vremena se može doći itd. Međutim, o akcijskom planu nisam čuo puno, mislim da je akcijski plan nešto što je presudno za nas. Jasno, moramo imati analizu, moramo znati što se događa iako sam ja šokiran sa ovim izjavama i ovo da se kao pizza može nabaviti droga, da je takvo stanje u društvu da je to moguće. Ali onda trebamo imati jasne strategije. I danas na dnevnom redu je Akcijski plan suzbijanja i vidjeti koliko smo zadovoljni s akcijskim planom i što svatko od nas može pomoći akcijskom planu da se u okviru toga akcijskog plana dobiju konkretni zadaci od lokalne uprave, društvenih organizacija, politike i sveg onog da sve snage stavimo u službu borbe protiv stanja koje može biti takvo da se droga može naručiti kao pizza. I sve to znajući ne možemo se opravdati svi mi da ne preuzme svatko od nas svoj dio aktivnosti. I ne možemo onda konstatirati činjenicu da borbu protiv droge nećemo dobiti. Ako se mi s tim složimo onda je to loše za društvo. Znači, od nas ovdje koji donosimo i zakone pa do zadnjeg građanina treba biti jasno što treba napraviti i nikako se ne pomiriti sa činjenicom da borbu nećemo dobiti. akcijski plan postoji. Osvrnula sam se kratko na njega, možda on nije do kraja proveden, odnosno on se tek treba provesti. Dakle, idemo korak po korak. Prevencija jest pokazala neke rezultate međutim još jednom ću reći to nije dovoljno. Imamo i prevenciju ovisnosti recimo na radnim mjestima. Neke zemlje EU ili šire, primjerice prilikom dolaska na posao testirat će vas na droge. Je li to prevencija? Međutim, tu se postavlja pitanje kakvu šansu onda dajemo liječenim ovisnicima da se uključe u radnu sredinu, da oni nađu svoje mjesto ponovno u društvu, kakav je onda put njihove resocijalizacije? Kako se društvo odnosi prema njima? Dakle, puno je tu pitanja i još jednom ću samo reći svaki dan pojavljuje se na tržištu nešto novo. I tu smo u problemu. Mi tamo napravimo akcijski plan, govorila sam i o prekursorima samo kratko sam se dotakla toga, dakle stavite 5 tvari koje su zabranjene ovaj mjesec na listu, a 10 novih vam se pojavi. I dok vi ovih 10 uvrstite na listu evo vam opet 10 novih droga i tako unedogled. I zato je ona moja konstatacija da borbu protiv droge nećemo dobiti, nažalost, nažalost je tako.

kad ste govorili općenito o ovisnosti ne samo o drogama nego i o duhanu i o alkoholu spomenuli ste isto tako provođenje zakona. Znači, osim represije, osim prevencije imamo jedan vrlo važan faktor a to je da li se provode zakoni. Vi znate da imamo i Zakon o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda, imamo i Zakon o trgovini, Zakon o ugostiteljstvu itd. Međutim, poznate su nam isto tako iz raznih ispitivanja činjenice da je čak preko 50% učenika odgovorilo da mogu slobodno ući u trgovinu i da ih ne pitaju za osobnu iskaznicu, znači da ih ne pitaju koliko imaju godina. Isto tako se događa sa prodajom duhanskih proizvoda. To je ono gdje u biti isto tako gubimo bitku s te strane. Reći ćete gdje je Državni inspektorat u toj cijeloj priči? Međutim, što se događa u manjim sredinama? U manjim sredinama se zna točno tko su ti ljudi koji idu u inspekciju. Zna se da nekada ispred trgovačkih radnji postoje ljudi koji čekaju kad će proći, najavi se akcija, čekaju kad će doći i onda se postupa po po zakonu, reda radi a ne zbog toga da bi se zapravo zaštitila djeca. Ja ću ovdje spomenuti, ne znam da li vam je poznato Vijeće za prevenciju kriminaliteta, gdje u tom Vijeću za prevenciju su i Državni inspektorat i svi oni u biti koji bi se trebali baviti ovisnostima, odnosno preveniraju takvih stvari. Evo ja se nadam da će iduću godinu, to sam rekla na odboru, da će pošto postoje po županijama vijeće za prevenciju kriminaliteta odnosno po većim gradovima, da ćemo da očekivam da će biti i takva izvješće jer mislim da je to vrlo vrijedna multisektorsko djelovanje u borbi protiv ovisnosti. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolegice Bonačić, u ovo segmentu o kojem ste vi govorili reći ću vam ne, zakoni se ne provode kako bi trebali. Svako dijete može ući u trgovinu, kupiti alkohol, alkohol mu je dostupan, svako dijete može kupiti cigarete, iznimno ako netko i traži osobnu iskaznicu oni će se vrlo brzo snaći i naći neku punoljetnu osobu koja će to učiniti za njih. Barem jednom mjesečno kažu učenici osmih razreda da su pijani. Dakle, znamo koliko imaju godina. Dakle, to vam je odgovor na vaše postavljeno pitanje da li se zakoni provode? Zakoni se ne provode? Gdje piju, na pitanje gdje piju i kako dolaze do alkohola u trgovini što vjerujem svaki grad pa eto i nažalost grad iz kojeg ja dolazim, Čakovec ima jednu dežurnu trgovinu pa se tamo djeca skupe i piju naravno najjeftinija pića koja su im u tom trenutku dostupna ili piju u kafićima ili mjestima za izlazak. Oni jednako tako precizno znaju osim alkohola i cigareta gdje će nabaviti drogu pa tako znaju da im je vrlo dostupna bez da se u krivom kontekstu shvati, primjerice na Zrću u noćnim klubovima i u Zagrebu u pothodniku, to su neka omiljena mjesta gdje oni točno znaju, što, kada i gdje mogu dobiti. Dakle, inspektori da, međutim još jedno pitanje a koje će vjerojatno doći na red kada ćemo govoriti o policijskom izvješću a to su policajci u zajednici, kada imate nekog kvartovskog policajca, di će on jadan u cijelom kvartu kontrolirati djecu. Onda i njega nađete da sjedi u tom istom kafiću i zapravo ništa ne poduzima, naravno čast izuzecima. Dakle, što smo mi učinili ako smo vidjeli tu djecu da im je netko prodao alkohol jesmo mi nešto učinili? Mislim da nismo. Hvala lijepa. Na redu su Hrvatski laburisti, Klub zastupnika u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra. Evo malo prije je bilo spomenuto, netko je spomenuo zakone, provode li se oni ili ne, poznato je da u Hrvatskoj mi ne provodimo zakone, da se ne držimo zakona. Imamo odlične zakone koje donosi Sabor i one najbolje ne poštujemo. To je poznato da nema šverca droge i nema države u koju u švercu droge ne sudjeluje i policija, odnosno dio policije, dio onih loših policajaca i to je mislim da nema čovjeka koji će to osporavati. Kada se čita izvješće o zlouporabi droga treba imati na umu zbog čega je došlo isto do manje smanjena prijava, došlo je isto zbog promjene zakona, Kaznenog zakona. Drugi je tretman prema zlouporabama droga. Dvije stvari koje se malo govorilo, dvije komponente ovog izvješća koje su spomenute, to su sasvim sigurno odnos prema dilerima, prema onima koji proizvode drogu, prema onima koji trguju drogom, koji dilaju s drogom kao što to govorimo i sad ću se vratiti malo na izvješće o radu Državnog odvjetništva. Pitam se kada su to u posljednje vrijeme prokolale vijesti u hrvatskim medijima da su pali neki veliki dileri u Hrvatskoj. Druga komponenta o kojoj smo govorili zapravo je malo kontroverzna, govorili smo prije o tome koliko roditelji brinu o svojoj djeci. Ova stagnacija ili smanjenje zloupotreba droga govori da brine, da ipak je obitelj temelj, da je tolike ne brige ne bi bilo ajmo ajmo reći zadovoljavajuće stanje jer nema porasta zlouporabe droga. Imam nekoliko prijatelja, poznanika koji imaju velikih problema o kocki, vrlo malo se, o tome se govori u izvješću, vrlo malo smo o tome govorili. Ovisnici o kocki imaju također velikih, velikih problema. Znam nekoliko ljudi koje je i nekih poznatih koje je napravilo samoubojstvo upravo zbog kocke odnosno dugova koji su nastali na kocki. Imali smo prije nekoliko godina prilike i čitati u medijima o tome, to se događa nama i ovdje pa je zato zabrinjavajuća činjenica a susrećemo je u izvješću da svaki drugi učenik najmanje jednom ili više puta kocka. Vrlo zabrinjavajuća činjenica i to je alarm roditeljima i to je alarm školama, alarm društvu. Nedavno su izašli podaci tko najviše pije? Tko najviše popije godišnje čistog alkohola? Prvi su Moldavci, iza toga su Česi, pa Mađari, pa Rusi, Ukrajinci. Mi smo na devetom mjestu. Vidite da smo negdje i visoko, na 9. mjestu. Moldavci piju 18,2 alkohola po glavi stanovnika, to se računa čisti alkohol, mi 15,1, držimo se doma. To je zabrinjavajuće. Vidljivi su iz ovog izvješća pomaci u kreiranju kaznene politike na području droga i to treba javno javno reći, priznati, to što se radi, radi se dobro, radi se nedovoljno, nismo dovoljno bogata zemlja i nismo dovoljno organizirana zemlja pa ono što je gospođa Bonačić prije govorila, pitanje je koliko duboko se informiramo o ovoj pošasti, koliko stručnjaka imamo i koliko smo dobro organizirani u prevenciji? Nacionalna strategija za suzbijanje zlouporaba droga za razdoblje od 2012. do 2017. sasvim sigurno da je dobrodošla i i vide se rezultati iz ovih činjenica koje čitamo u samome izvješću. Dobro je što u planove uključena su dijela tijela državne uprave jedinice lokalne samouprave i što je vrlo važno i što se nekoliko puta u izvješćima spominje, a to su organizacije civilnog društva. Ovo istraživanje koje su kolegice i kolege prije mene spominjale, a to je projekt "Zdrav za pet", istraživanje koje je alarmantno, koje je pokazalo da čak 81% učenika je okusilo, probalo jednom ili više puta alkohol, a čak 11% se susretalo sa konzumacijom ili konzumiralo marihuanu ili hašiš i kad se pridoda tome kocka, zbog toga se trebamo jako zabrinuti. Institut Ruđer Bošković je analizom otpadnih voda utvrdio da je potrošnja marihuane u Zagrebu, da ona konstantno raste u odnosu na 2009., 2012. stopa uporabe marihuane porasla je 2 puta, odnosno 200%. Ohrabruje činjenica da je stopa potrošnje heroina pala i to se moglo vidjeti već iz izvješća o 2011. godini. Međutim ono što je govorila prije kolegica Glavak, cijena sintetičke droge pada i u konstantnom je padu i sintetička droga je sve dostupnija pa zbog toga ove skuplje droge sasvim sigurno su u opadanju konzumacija tih droga. Izgleda da su heroin i kokain preskupi jer smo presiromašno društvo. Prije su kolegice i kolege spominjale zabrinjavajuće povećanje stope zlouporabe metadona u Zagrebu i to zlouporaba metadona je u kontinuiranom porastu. Dio ovisnika liječi se u zdravstvenom ili nevladinom sektoru dok dio ovisnika ostaje neevidentiran i zapravo to je najveći upitnik u čitavom u čitavom izvješću, koliko u Hrvatskoj ima neevidentiranih ovisnika, onih ovisnika koji se ne usude prijaviti na liječenje zbog toga što koliko god smo, sve manje stigmatiziramo ovisnike o drogama, ipak smo još uvijek netolerantno društvo. Od ukupno 7855 liječenih osoba u 2012. godini vidljivo je da je 6477 bilo muškaraca, a samo 1300, ili na sreću samo 1378 1378 žena što pokazuje da su izgleda muškarci labilniji. Udio novih osoba u sustavu liječenja ovisnika u 2012. bio je 14,3% što je manje nego prijašnjih godina. Ovisnička, u izvještaju kaže, ne znam. Kolegica Glavak je rekla da nije tako, da sam u krivu, ovisnička populacija u Hrvatskoj sve više stari, izrijekom stoji u izvješću. Daj Bože da je tako i da pada, ovisnička. I točno je na prvi tretman ovisnici dolaze sve stariji. Prosječna dob prvog dolaska na izvanbolničko liječenje je oko 25 godina, a na bolničko se liječenje dolazi s gotovo 33 godine starosti. Iako je droga u društvu sve dostupnija i jeftinija, unatrag nekoliko godina nema značajnijeg porasta ovisnika. U Hrvatskoj je, što je vrlo važno niska stopa zaraze HIV-om, manje je i oboljelih od hepatitisa B i hepatitisa C. Kao što je već prije rečeno, ali treba ponoviti, u 2012. godini umrlo je 165 osoba od uzroka povezanih sa zlouporabom psihoaktivnih droga. Predoziranje heroinom se kontinuirano smanjuje od 2007. Ono Ono što sam prije rekao, vrlo je važna prevencija. Hrvatski Crveni križ i organizacije civilnog društva i dalje kontinuirano dijele pribor za injektiranje i kondome. Važno je prikupljanje infektivnog otpada, čišćenje okoliša od odbačenog pribora, distribucija edukativnog materijala, savjetovanje o štetnim utjecajima droga, savjetovanje kako se zaštititi od krvlju i spolno prenosivih bolesti. Rekli smo kada bismo znali uzroke zlouporabe droga, sasvim sigurno da bismo se lakše zaštitili. U izvješću se navodi da su dva osnovna razloga za socijalno isključenje mladih pa je to i uzrok za zlouporabu mladih, to je odustajanje od školovanja što može biti više razloga za to, ne briga, neimaština, utjecaj okoline. I drugo, je nemogućnost zapošljavanja. A znamo da smo i ovdje visoko, treći smo po nezaposlenosti mladih iza Španjolska i Grčke i to je alarmantan podatak o kojem ne vodimo dovoljno računa i sasvim sigurno da će se ove statistike neslavne pogoršati kada se tiče zloupotreba droga ako ne riješimo zapošljavanje mladih. Prije se pitalo, … sportskih terena bavljenja sportom će sasvim sigurno omogućiti mladima oni koji dolaze iz srednjih škola, fakulteta da se zaposle, a mi znamo da je više od 50% mladih u Hrvatskoj nezaposleno i nemaju nikakve šanse da se u tako kratko vrijeme u nekoliko mjeseci ili godina zaposle. Vrlo važan za ovu tematiku je projekt resocijalizacije ovisnika i on se počinje intenzivnije provoditi. Ponavljam, vrlo su važne za prevenciju upravo aktivnosti nevladinog sektora, aktivnosti mnogih brojnih organizacija i vrlo je važno širiti toleranciju u hrvatskome društvu jer u tolerantnom društvu biti će puno lakši život ovisnika i puno lakše liječenje ovisnika nego nego u netolerantnom društvu. Sve u svemu kada se govori o samome izvješću Hrvatski laburisti će podržati izvješće ali neki od ovih podataka sasvim sigurno treba uzeti ozbiljno, ali i ne ih prezentirati na način da bismo poručili svima onima iz drugih županija iz drugih gradova ili drugih zemalja da je Hrvatska ili dijelovi Hrvatske El Dorado za drogu. Ingrid (SDP)** Pa kolega mogla bi se u svemu složiti s vama što ste govorili. Govorili ste objektivno, znalački osim ipak treba reagirati na ovo što ste rekli da policija nema takve trgovine droge bez da u tome sudjeluje policija na neki način tako ste rekli. To bismo možda mogli reći za neke druge trgovine ali sa drogom ne. Ako je igdje naša policija u čitavom okruženju pa i u Europi sposobna, ona prednjači upravo u otkrivanju trgovine drogom. Vidjet ćete ako uguglate vi ćete naći sve naslovnice od toga gotovo svako malo mediji izvještavaju, policija našla 219kg droge na granici, policija našla 7kg marihuane marihuane itd., itd. ovo su sada najnovije vijesti od konca prošle godine i početkom ove godine. prema tome ne samo obučenost i spremnost i ako se sumnja u nekakve dosluhe to se najmanje može činiti upravo u ovim stvarima trgovinom drogom.

kriminala u bilo kojoj državi u kojoj ne sudjeluje dijelovi policije, policajci. Policijski inspektori su dojavljivali kada će se provoditi racija. I to znamo iz slučajeva iz sudskih procesa iz medijskih i bili bismo idealno društvo kada naši policajci, neki od policajaca kao što to znamo govoriti zločesti policajci kojih ima u svim sistemima u najdemokratskijim društvima, najuređenijim društvima u Hrvatskoj nažalost nije tako u kojima ne sudjeluje oni loši policajci. Uostalom iz razgovora sa nekim inspektorima kada sam pitao dobro zbog čega, recimo šefa, zbog čega ti ideš na ispitivanje, zbog toga što ne vjerujem nekim ljudima u policiji. Toga je bilo i toga će biti, nažalost.

Moram naglasiti da je preventivnih programa bilo jako puno i ima ih mora preventivnih programa, ali se u tom pogledu ipak napravio jedan pomak. Naime, preventivni programi pitanje je koji je dobar, pitanje je da li je napravljena evaluacija, što ćemo odabrati, što će biti najučinkovitije za tu borbu. Pri Ministarstvu socijalne politike i mladih je formirano Povjerenstvo za praćenje i koordinaciju programa prevencije ovisnosti među mladima i to u sustavu socijalne skrbi. Isto tako koliko mi je poznato ured je počeo, ne znam da li je završena baza podataka o preventivnim programima, što je jedan veliki korak prema naprijed. Sada slijedi da struka kaže svoje, da se evaluiraju takvi preventivni programi jer mislim da ćemo na takav način usmjeriti sredstva sredstva k pravom problemu. Reći ću vam samo jednu lokalnu zajednicu, vi znate da je grad osnivač recimo škola, imate 6 škola i i 6 različitih preventivnih programa, svatko hvali svoje, Sad je na nama da radimo evaluaciju tih programa, odnosno da se odabere jedan jer barem u jednom gradu može ići jedan preventivni program po školama. Evo prema tome mislim da je ipak napravljen veliki korak, da ćemo imati bazu preventivnih programa gdje će opet struka reći svoje što je bitno. Jer kad pogledate vi samu definiciju ovisnosti to je autodestruktivna navika koja smeta funkcioniranju osobe. Prema tome, mi na taj način moramo mijenjati životne stilove, moramo učiti te mlade ljude navikama da kažu ne. Upravo zbog toga su vrlo bitni preventivni programi, odnosno oni koji su najučinkovitiji nakon evaluacije. **Zgrebec, Dragica Uvažena kolegice Šimac-Bonačić, sasvim sigurno prevencija je najbitnija i napravljen je korak naprijed i to veliki korak naprijed. Uostalom, podaci o ovome, statistika pokazuje da smo napredovali u tome i s time se trebamo ponositi i to trebamo isticati na to. Zato sam rekao da sam protiv ovog propagandnog dijela. Da smo mi nešto suprotno, nismo. Možda je u ovom trenutku Istra u krizi što se toga tiče, ali treba pristup malo drukčiji. I sasvim sigurno da stručnjaci o tome trebaju govoriti koja je prevencija najbolja, koja je dobra, koja je lošija prevencija, sasvim sigurno ne mi u Saboru, naročito ne mi koji nismo liječnici. Vi liječnici sasvim sigurno imate daleko veća sa znanja o tome i možete ocjenjivati stručnije. Ali vrlo je važno ono što sam govorio atmosfera, tolerancija je vrlo važna prema ljudima upravo autodestruktivnim, znači da ih prihvatimo, da utječemo na njih kao kao društvo, to je vrlo važno. Jer ono što je rekla gospođa Glavak kad je govorila o testiranju, znači maču s dvije oštrice, s jedne strane dobro testiranje ljudi koji dolaze na posao, s druge strane kako ćete biti tolerantni, zapravo gdje je granica između te dvije stvari. I prevencija jedna je antidepresija u društvu. Mi smo postali depresivno društvo i i sasvim sigurno da ovi pokazatelji su još kad usporedimo koliko smo kao društvo depresivni i u kakvom smo stanju situacija je zadovoljavajuća. Jadranka Kosor, replika. rekli da poznajete i znate za slučajeve samoubojstva, točno, međutim treba uvijek isticati činjenicu da kockari zapravo ubiju, dotuku vlastitu obitelj, ne doslovno ali razrajtaju kako se to kaže u kraju u kojem sam rođena, i kuću i imanje i sve što im je nadohvat ruke i zapravo ubijaju postupno i ženu i djecu. Najčešće su to muškarci. Spominjali ste i pijenje, dakle ovisnost o alkoholu. Podatak koji se iznosi na početku dakle gotovo pet anketa koja je provedena, istraživanje među gotovo 5000 djece dakle učenika osmog razreda, prvih i drugih srednje škole pokazuje da je 81% njih zapravo pilo. Ja se pitam kako je moguće da, mi smo zabranili reklamiranje alkohola, ali kako je moguće to sigurno vi dobro znate da je na svim našim televizijama reklamiranje primjerice piva koje kao da nije alkohol toliko učestalo, a kroz te reklame se zapravo šalje poruka da onaj koji pije pivo je sjajan, da će biti odličan, da će biti dobar prijatelj, frend, da će uživati u društvu, da će mu sve biti odlično i sve će krenuti na bolje. Djeca u toj dobi, a i naravno i učenici sedmih, šestih razreda itd., koja popiju bocu piva su pijana i tako se stječe ovisnost i tako se ulazi u svijet alkoholizma. Dakle mi bismo evo na tragu ove rasprave morali kao zastupnici odgovoriti i na ta pitanja. Dakako da će biti onih koji će odmah reći pokušavate ubiti tu industriju, tu proizvodnju, ali sada govorimo o problemu alkoholizma kao ovisnosti i trebamo dati neke odgovore i na ta pitanja. Uvažena kolegice Kosor, tko je popio pet ili više piva zna da pivo nije samo hrana, taj je osjetio da pivo nije samo hrana. Sad kad ste govorili o ovisnosti i kad ste govorili o kockanju tu tu je zapravo, vrlo je malo vremena da se o tome govori, fantastičan primjer je Dostojevski, jedan od najvećih, po meni najveći pisac i njegova djela i način na koji je pisao djela i zbog čega su neka djela nastala, a nastala su zbog toga što je bio u velikim dugovima. Zatvarali bi ga u sobe i morao je završiti romane na vrijeme da bi vratio svoje kockarske dugove. To je ova pozitivna strana koju sasvim sigurno nemaju svi drugi. Ja sam imao u Večernjem listu jednog suradnika koji je meni došao i rekao kad sam bio prekomandiran na drugo radno mjesto, veli ja sam vam ovisnik, nemojte mi posuđivati lovu, nemajte u mene povjerenja, ali me probajte zaštititi od samoga sebe. Nitko od urednika, nitko, vrlo mali broj urednika je htio s njim uopće raditi u Večernjem listu, u bilo kojoj drugoj radnoj sredini tako da odnos, naš odnos prema ljudima koji su ovisnici treba biti daleko humaniji, dalek pa čak možda i stručniji pa se onda trebate posavjetovati kako s njima raditi, na koji način komunicirati s njima, koliko povjerenja imati itd. Ovo što ste rekli za reklamiranje, sasvim sigurno da ćemo dobiti protivnike onih proizvođača piva uz ove sve ostale protivnike. Pivo, to je izmišljotina da je pivo hrana. Pivo je jer da nije alkohol ne bi pisalo koliko ima postotaka alkohola. A imate piva koja jesu jača od vina, ona koja pivopije dobro znaju da imaju više postotaka alkohola nego što ima vino. vino. Kod nas vrlo malo imate u specijaliziranim dućanima tih piva koja imaju i po 13-14% alkohola, prema tome hrana koja opija. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Vukšić, nadovezat ću se na pivo, mislim da baš ne završimo tu među alkohol samo. Ima i bezalkoholnog piva ali mislim da baš nije omiljeno ili je možda potrošnja vrlo mala. No, govorili ste o akcijskom planu. Upravo ono što sam ja djelomično u svom izlaganju i rekla, međutim, koji se temelji na Nacionalnoj strategiji. Dakle, prevencija selektivna, inicirana univerzalna, prevencija ovisnosti na radnom mjestu. Dakle, to je sve nešto što postoji u Akcijskom planu. Međutim, da vidimo i dajemo mu šansu kako će on biti proveden. Govoreći o onom dijelu koji se odnosi na policiju reći ću vam samo neke nove trendove, dakle koje su iznijeli kolege na konferenciji. Dakle, jedan panel bio je pranje novca i on-line trendovi u trgovini drogom, dakle koji su usmjereni na međunarodne napore u borbi protiv droge, dakle pranja novca i rješavanja problema, tzv. lažnih kompanija, kartela drogom. Panelisti su prezentirali na tom panelu kako zakonodavstvo o borbi protiv pranja novca i rukovoditelji banaka rade u praksi kako bi zapravo adresirali složenost cijelog problema koji se događa u on-line tržištu koji nas tek očekuje. Dakle, policija će imati dodatnog posla, ne samo ovog koji očekujemo mi od njih na ulici, uhićenja, presretanje tzv. balkanske rute, zapljene količine marihuana ili druge droge odnosno opijata. I dakle, kriminalci su vrlo inovativni, a nerijetko su povezani, involvirani i u bankarske sustave jer taj golemi novac koji se dobije od prodaje droge, a znamo da je doista riječ o golemoj količini novca i o ozbiljnim iznosima mora se negdje oprati. To je valjda svima jasno, ali to nas tek očekuje. Kolegice Glavak, preprodavači odnosno dileri drogom su vrlo inovativni, pa znamo da postoje one metode kad se kaže koliko je palo droge da postoji njihova taktika, strategija da nešto droge mora pasti, da oni sami i rade na taj način kako bi policija bila zadovoljena. Bezbroj je primjera za to. Maštovitost njihova se može vidjeti i u samoj u praksi zapravo ja ne znam što se događa. Mogu vidjeti ono što piše u izvješćima, što čujem od drugih, jer nisam od onih koji sam imao prilike bilo što konzumirati ili biti u izravnom doticaju ili sa dilerima ili sa tim svijetom. Nisam među onim političarima koji se hvali "ja sam proba". Ja nisam i mislim da nisam uskraćen za bilo što. Ali se slažem s vama da prevencije nikad dosta, o prevenciji na radnom mjestu treba dobro razmisliti na koji način, kojim pristupom i da ljudi koji rade, koji se bore protiv dilanja droge, protiv zlouporaba droge trebaju biti sve maštovitiji, sve obrazovaniji, sve informiraniji kako bi zapravo doskočili toj pošasti.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

suzbijanje zlouporabe droga. Ja ću na početku ponovo istaknuti da mi raspravljamo, dakle da je pred nama Izvješće i da mi raspravljamo o pojavnostima u suzbijanju zlouporabe droga, o svemu što je učinjeno na razini države i na razini lokalne zajednice u 2012. godini, rekla bih predalekoj 2012. godini. I zato apeliram da, zapravo kod svih izvješća, a pogotovo ovako važnih, ovako osjetljivih koji govore o trendovima gdje su u godinu i pol iznimno puno toga može promijeniti, da razgovaramo i raspravljamo na vrijeme. Dakle, mi sada u ovom Izvješću nemamo niti podatke, relevantne podatke o tome kakav je trend nakon izmjene Kaznenog zakona. To je ono čime se mi moramo baviti, dakle nakon izmjena Kaznenog zakona koji je stupio na snagu na početku i dakako da mislim da ovakva Izvješća moraju, moraju imati utjecaja kroz zaključke koje bi Parlament donosio o tome kakve ćemo zakone donositi, kakav ćemo proračun donositi za sljedeću godinu i naravno kakve ćemo odluke općenito donositi. Dakle, kad razgovaramo tako kasno o tome što se događalo 2012., kakve su bile te pojavnosti, što se u kojem smjeru se išlo mislim da smo zakasnili. Dakle, moj je prijedlog da sva izvješća dobijemo i raspravimo na vrijeme osobito ponavljam još jedanput izvješće koje govori o tome kako taj pakao droge utječe na našu djecu i na mlade ljude. Ja ću također spomenuti nešto što se evidentira na samom početku vezano na ovo istraživanje o tome koliko mladih, koliko djece u tako osjetljivoj ranoj dobi kao što je osmi razred osnovne škole ili prvi, drugi razred gimnazije kao što vidimo pije 81% jest i uzmite u obzir činjenicu da djeca sasvim sigurno nerado baš bez obzira što se radi vjerojatno o anonimnim anketama priznaju da su konzumirali alkohol, dakle da su pili. Međutim, još mi se čini strašniji podatak da nešto manje od 4000 djece među kojima je provedena ova anketa ili svaki drugi učenik je najmanje jednom ili više puta kockao. Kockanje jest opasna ovisnost. Imala sam priliku u zajednici koju vodi gospođa Bernardica Juretić upoznati mlade ljude koji su tamo zbog ovisnosti o kockanju. To je zastrašujuće. Dakle, priče tih mladih ljudi, gotovo djece o tome kako su upali u taj svijet ovisnosti i kako se iz njega pokušavaju izbavljati je zastrašujući. Dakle, gotovo na jednakoj razini kao i utjecaj droge. Dakle, tome bismo trebali posvetiti više pozornosti. Zato predlažem da sljedeće izvješće se posebno koncentrira i na tu vrstu ovisnosti. Inače, zaboravila sam reći izvješće je jako dobro sastavljeno, jako dobro koncipirano sa sjajno i konzistentno navedenim podacima. I izvješće je za onoga tko želi i hoće čitati pruža obilje, bezbroj informacija na temelju kojih bi sve državne institucije ali i institucije na lokalnoj razini trebali donositi odluke. To govori i podatak o rashodima, dakle o financiranju, o proračunu, o novcima koji su izdvojeni da bismo se pravodobno i učinkovito uhvatili u koštac sa zlouporabom droge. Dakle prošle, ispričavam se, rado bih da govorimo o prošloj godini, dakle 2012. to je bilo 622 milijuna, manje za 120 milijuna nego godinu prije dakle 2011. i manje nego 2010. To dakako ne mora značiti puno ali sasvim sigurno moramo konstatirati da su se u 2012. sredstva na razini države smanjila u borbi protiv zlouporabe droge. Ono što je vidljivo iz toga izvješća koje govori o financiranju na državnoj razini državnih institucija i lokalne razine jest da se uglavnom oslanjamo na ono što će napraviti država. Jer to govori i podatak o tome da je na lokalnoj razini, dakle u županijama, izdvojeno nešto više od 12 milijuna kuna, a 622 na državnoj razini. I tu bih se složila s raspravom, jednim dijelom rasprave, gospodina Kajina koji je spominjao i isticao posebno Istarsku županiju. Važno je usporediti podatke o tome koliko se na razini Istarske županije u 2012. uputilo u sve oblike i prevencije i borbe protiv zlouporabe droge, 500 tisuća a kad se pogleda broj osoba liječenih od ovisnosti onda je on u Istarskoj županiji 840. U Primorsko-goranskoj županiji 758, a Primorsko-goranska županija izdvojila je više od 4 milijuna i 600 tisuća kuna. Međutim, još je jedan podatak koji nitko nije istaknuo. Vukovarsko-srijemska županija u 2012. 148 osoba je liječeno, evidentirano da je liječeno od ovisnosti, godinu prije 68. Ali za tu županiju nema nijednog podatka o financiranju. u rubrici sredstva koja su izdvojena napisana je crtica iz čega zaključujem da ta županija iako ima porast od 100% i više od 100% liječenih ovisnika nije izdvojila nijednu jedinu lipu. I to je podatak naravno koji itekako imamo pravo ovdje raspravljati i dakako pitati kako je to moguće da u toj županiji koja ponavljam je imala 148 osoba osoba koje su liječene skok sa 68 2011. da nije uložena nijedna lipa. Ili se možda radi o nesporazumu. Ako se radi o nesporazumu onda lijepo molim isto predstavnike Vlade koji su sastavljali ili sudjelovali u sastavljanju ovoga izvješća da nam kažu o čemu se radi. Jer je nemoguće, država može izdvojiti milijarde za suzbijanje zlouporabe droge ako lokalna razina tamo gdje mladi ljudi žive, tamo gdje idu u školu ne radi ništa, ako ne reagira i ako smatra da se to mora uvijek vratiti u Vladu, bilo koja to Vlada bila, u Ministarstvo mladih, obitelji itd. Tu se naravno naslanjam i na repliku od maloprije gdje smo govorili o ulozi obitelji. Uloga obitelji je tu nezaobilazna. U obitelji počinje sve i sve završava. Nemoguće je da obitelj bude potpuno zaobiđena kad govorimo o sprječavanju zlouporabe droge i ovisnosti kod mladih ljudi. Govorim uglavnom o mladima, a naravno da ima i to sve više onih koji su u zrelijoj dobi pa su svejedno konzumenti. Ali to samo pokazuje da kroz godine društvo, država, zajednica, obitelj nisu uspjeli u nekim slučajevima i da ti ovisnici polako stare ali svejedno i dalje se vrte u istom paklenom krugu. Smrtnost, 165 osoba je umrlo zbog posljedica drogiranja. Važno je, i dobro je, usporediti 2007. i 2012. Znači 2007. 236 osoba, 2012. 165. Dakle, ajde jedan podatak koji govori da je barem smrtnost u padu. Međutim, to nas apsolutno ne može umiriti niti nas treba odvratiti od toga da jednakom žestinom se borimo protiv onih koji dilaju, protiv onih koji proizvode, protiv onih koji ih štite i protiv onih koji ne poduzimaju apsolutno ništa. Kad pogledate gdje je najveća smrtnost ona je najveća u Zagrebu, 54 osobe u 2012. je nažalost umrlo. Iza toga je Splitsko-dalmatinska županija, 18, Osječko-baranjska sa 12 i zanimljivo i dobro Bjelovarsko-bilogorska županija u kojoj nitko nije umro zbog odnosno kao posljedica droge. To je važan podatak bez obzira što je i do sada bilo rasprave o tome zašto negdje ima više, zašto negdje manje i bolje odnosno bolje žive to je podatak koji je relevantan i koji treba pohvaliti. Kao što treba posebno na lokalnoj razini isticati uvijek one koji ne rade ništa i misle da sve mogu promatrati i da ima puno, puno važnijih stvari jer ovi podaci o ovisnosti naravno da se reflektiraju i na gospodarstvo i da su važni, apsolutno važni u tom kontekstu jer se radi o mladim ljudima koji bi se trebali školovati i raditi. Dakle, glavni naši ciljevi moraju biti dakako prevencija, dakako edukacija a ne samo mladih ljudi nego svakako i njihovih obitelji, suzbijanje dostupnosti, dakle to je jedan od važnih naših ciljeva, liječenje i resocijalizacija. Dakle ni jedan mladi život ne smije biti prepušten sam sebi. Oni koji su nažalost upali u svijet droge, koji zbog toga često puta završavaju i u zatvorima moraju biti prihvaćeni od društva. Društvo se o njima dužno brinuti i ako spasimo i jedan takav život i ako uspijemo da se mladić ili djevojka vrati na put gdje ovisnosti nema onda smo zaista učinili iznimno puno. Dakle, resocijalizacija što znači i školovanje i zapošljavanje, bilo je takvih projekata ne znam jesu li oni na snazi i danas, znači jesu, odlično u zatvorskom sustavu to je važno jer je to za mnoge kraj puta i čini se da je kraj puta da nakon svega završi u zatvoru. Tamo je nužno da se bavimo tom osobom i da ga pokušavamo osposobiti da kad izađe iz zatvora i kad bude izvrgnut predrasudama, preziru, vrijeđanjima da ne posustane nego da ostane na onom što zovemo zaista pravi put. I za sam kraj budući da je bilo dosta riječi o tome kako je sport važno oruđe u borbi protiv ovisnosti, bavljenje mladih ljudi sportom odvraća iz od svijeta droge itd. S druge strane svjesni smo da ima ljudi i danas i to iznimno važnih u svijetu sporta, oni koji su koji su često puta gospodari mnogima koji se sportom bave, za koje znamo da su ovisnici i za koje znamo da su ogrizli u tom zlu ali i dalje su uvaženi članovi društva. Dakle, dok god osuda ne bude jednaka prema svima bez obzira kako se tko zvao i kao nam tko bio važan nećemo se dalje pomaknuti od ovih rezultata koje imamo u izvješću. Naravno da ćemo ga prihvatiti. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođo Kosor, spominjali ste alkohol. Svjesni smo da je to veliki problem kada govorimo o ovisnostima i naravno da ga treba stalno spominjati i da treba osvještavati na tako velike probleme. Ja ću vam reći, jedno istraživanje koje je moja kolegica radila među maturantima, radi Screeening testove na probleme pijenja alkohola. Isto tako jedan užasan podatak da su ti mladi ljudi, maturanti, da je već 15% po tom Screening testu da imaju stvaran problem sa alkoholom, zamislite 15% maturanata imaju problem sa alkoholom. Prema tome, što je to? To je snimka stanja kad pogledate, što s tim dalje? pitanje je kako rano otkriti odnosno dignuti na noge i javnost, dignuti na noge i roditelje i upravo na tome trebamo raditi na problematiziranju ovoga pića. Međutim uz ove reklame koje idu, uz reklamiranje piva koje smo i danas čuli mislim da tu bitku gubimo. Na tome se treba zapravo raditi. Još jedan problem kad se tiče pijenja se javlja kada dođe dijete maloljetno na hitnu, vi znate, čuli ste, vidimo iz medija ispumpavanja vrlo često. Međutim, nema onog protokola kome se dalje javiti, niti nadležnom liječniku toga djeteta, roditelje eventualno se zovne, roditelj tada a i to ostane nema dalje rada s tom djecom iako su već sa vrlo malo godina doživjeli to i na kraju kad ste rekli da trebamo se brinuti. Ja kažem da se naša Vlada već brine i izmjenom Kaznenog zakona jer izmjenom Kaznenog zakona na taj način smo zapravo usmjerili kaznu prema krivcu a štitimo žrtvu jer svaki ovisnik je žrtva. Hvala lijepa. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Pa da, o toj temi koju ste vi dotaknuli mogli bismo zaista posebnu jednu raspravu pokrenuti i obaviti. Možda to i nije loša ideja da zaista napravimo u Saboru jedan okrugli stol samo na tu tema pijenja, da pozovemo stručnjake, da vidimo što bismo mi kao parlament mogli još odlučiti, u kom smjeru bismo mogli i možda i neke zakone promijeniti. Dosta puta smo razgovarali recimo o Obiteljskom zakonu, rekla sam da se on sada mijenja, dakle onoj jednoj odredbi koja je još uvijek na snazi, da dijete do 16 godina bez pratnje roditelja ili osobe u koju roditelj ima povjerenja ne može iza 11 sati biti na cesti, ulici ili lokalu itd. To naravno niti tko provodi, povremeno policija vjerojatno reagira pa priupita mladiće i djevojke koliko imaju godina koji se moraju identificirati. Na tome završi i vraćam se ponovo i uvijek na obitelj. Dakle, vrlo često u mnogim slučajevima za koje osobno znam kad su mladi ljudi upadali u taj užasan svijet droge iz koga je užasno teško izlaze je obitelj bila indiferentna ili su odnosi u obitelji bili zapušteni ili se radilo o obiteljima u kojima nema ni ljubavi, ni razumijevanja gdje nitko s njim se razgovara. Dakle, i tome se treba posvetiti i u školi jer sasvim sigurno da nije dovoljno samo naučiti matematiku, fiziku, hrvatski jezik, treba naučiti kako živjeti s drugim ljudima. Na kraju oko KZ-a, rekla sam, da promijenjen je Kazneni zakon. Mi bismo danas zaista trebali znati kakvi su rezultati zakona koji je stupio na snagu 01. siječnja 2013. jer proći će sada godina dana da o tome raspravljamo, dakle moj apel je požurimo to

kada gledamo broj liječenih zbog zlouporabe droga, čine 25% cijele Hrvatske, to je 1600 ljudi od 6500 koliko ima ukupno liječenih, a te dvije županije u ukupnom broju stanovnika RH čine 12,5%, znači, dakle dvostruko je veći omjer broja liječenih u odnosu na broj stanovnika Hrvatske ili ostale županije. Govorili ste i o kocki. Znamo da mnoge majke koje odlaze raditi, a gdje sada, u trgovačke centre daju svojoj djeci 10 kuna za doručak, kiflu, gablec, kako god hoćete i jogurt, prvih 100 metara kad naiđu putem u školu na kladionicu, potroše to u kladionici. Da oni to uopće ne znaju, te, dakle majke, ti roditelji nemaju o tome saznanja. I drugo, zapravo treće još što sam se htio osvrnuti je to da ste govorili o tome, dakle resocijalizaciji o postupku nakon boravka u komunama, itd. i o resocijalizaciji u hrvatsko društvo. Evo, ja bih samo pri tom ponovio jednu, ajde kršćansku izreku, nitko se nije sam rodio i nitko sam ne umire, dakle svi smo mi, a prije svega roditelji i društvo odgovorni za te te slučajeve koji dolaze iz komune i ipak i odlaze u komunu. Dakle, nitko se nije sam rodio i nitko sam ne umire. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. S tim da bih ja ovo zadnje malo promijenila. Dakle, nitko se nije sam rodio, ali ima nažalost onih koji sami umiru, ostavljeni i zaboravljeni. Da, ima ih, ima ih i nije ih tako malo. Spominjali ste trgovačke centre gdje roditelji da se zapravo riješe, budimo otvoreni, djece, da ih ne gnjave tamo, da im daju 10 ili ne znam koliko kuna. To isto je neka, jedna pojava koju osobno ne razumijem. Mnoge obitelji provode dane, vikende, čula sam to o nepoznatih i bila zapanjena, dakle provodi se vikend u nekom velikom trgovačkom centru, cijeli dan tamo se hoda, djeci se daje ovo, onda se jede pizza, onda ne znam što. to je još jedan argument o kojem smo vodili polemiku maloprije, obitelj. Zar nije bolje ostati doma, uključiti djecu u kuhanje ručka, pričati im priče, čitati? Je, da, ali to traži angažman. Kad smo umorni, kada nam je dosta svega, kad smo ljuti na šefa, kad smo ljuti na supruga ili na suprugu, kad nam sve ide na živce onda se posvetiti djeci, naravno, traži dodatni angažman. sjetimo se nekih drugih vremena, nije to žal za vremenima drugim, nego je činjenica da su se obitelji sasvim sigurno više okupljale. Obitelj koja provede dan u trgovačkom centru za mene i po mom mišljenju ima neki problem jer bez obzira jel se troše novci ili ne, činjenica je da se tamo zapravo njeguje potrošačko društvo, nešto što sigurno nije potpora bilo koje obitelji. Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjednice. Uvažena gospođo Kosor, pa ja sam pobornik toga da su se vremena malo i promijenila. Što je moderniji način života, to su veće opasnosti, izazovi kako za obitelji, tako i za djecu obitelji. No često se ovdje govori o mladim problematičnim ljudima, o mladima koji izlaze u kasne noćne sate, zabavljaju se, piju, pa uzimaju droge. Posebno sam bio protiv one promjene zakona, Kaznenoga, kada je korištenje lakih droga prešlo u sferu prekršaja, zato što je to već jedan put ka tom tzv. trendy načinu života gdje to u stvari se tretira kao pozitivno, a Hrvatska nažalost nije Nizozemska pa da bi si to mogla dozvoliti, to kultura je potpuno drugačija. Što se tiče odgovornosti, za mene je to vrlo važno pitanje roditelja djece. Znate mnogi su brojni slučajevi kada roditelji u potpunosti zapostavljaju svoju djecu, imaju ih puno, što je socijalni moment ugroženiji, to u nekim slučajevima je broj djece veći. Osobno poznam jedan primjer gdje je mlada djevojka sa 18 godina zatrudnjela i u međuvremenu do danas ima četvero djece, svih četvero je u domu, socijalna skrb je oduzela tu djecu, a ona se prepustila drogi, alkoholu i Tako da bi društvo trebalo osim što mi Ustavom štitimo brak kao zajednicu muškarca i žene, štititi obitelj na način da i roditelji trebaju biti odgovorni u društvu u kojem žive za svoju djecu jer ne može jedan lokalni načelnik, gradonačelnik niti župan učiniti ništa ako su obitelji počivaju na nezdravim temeljima. I ono što je najvažnije i najžalosnije, u ovom trenutku u kojem živimo teška je gospodarska kriza, što je manje novaca u novčaniku, znate kad netko ne može platiti režije, onda utjehu nađe da nešto i popije pa takvim ljudima to nije ni za zamjeriti. Država treba osigurati bolje uvjete života, osigurati radna mjesta da se onaj broj nezaposlenih smanjuje, a da se broj zaposlenih povećava, onda bi bilo i manje cuge i manje brige u tim obiteljima, u to sam 100% siguran. Odgovor na repliku, Jadranka Kosor. koji ne mogu gospodariti sami sebi. Dakle, mislim da je to loše. Spominjali ste lake droge, dakle nema lakih i teških droga. Svaka droga je opasna, svaka droga je apsolutno opasna jer svaka droga na neki način može djelovati na razvoj djece koja često u toj dobi kušaju recimo marihuanu, dakle svaka droga je vrlo, vrlo opasna droga i ja se jednako kao i vi nisam slagala sa izmjenama Kaznenoga zakona pa ćemo vidjeti kada dođu rezultati koje još nemamo u kom smjeru je to išlo. Javna osuda je osuda društva, mora biti stalna. Četo puta ako kažemo da postoje neke lake droge onda ta osuda kao da se skida sa određenog dijela, tog začaranog kruga. I vi ste spominjali obitelj, da, obitelj je u središtu svega ali to apsolutno i potpuno u svim našim raspravama, jel spominjali ste Ustav i odredbu o zaštiti i svetosti braka u Ustavu, međutim u Ustavu dakako da postoji odredba koja kaže da država na poseban način štiti obitelj i obiteljske vrijednosti, mlade i djecu. Samo Ustav je jedno i slovo u Ustavu je jedno, a praksa je često nažalost sasvim nešto drugo. replika. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Pa kolegice Kosor, dvije su me stvari potaknule na repliku vama. Prije svega mislim da ste jako dobro detektirali da se svi trebaju uključiti u prevenciju zlouporabe droge ne nužno samo država nego i sve druge institucije koje nisu uvijek državne ali sve druge institucije društva. Dakle govorim od obitelji, nastavnika, škole, crkve i različitih drugih oblika organiziranja koje rade s mladim ljudima, ali ne samo s mladim ljudima nego i onim starijima koji često mogu potpasti pod iskušenje zlouporabe droga. Druga stvar zbog koje sam vam želio replicirati je, vi ste pa vjerujem u Hrvatskom saboru jedna jedinstvena pojava u smislu bogatstva vašeg političkog životopisa. I zbog toga mislim da imena poput Orban Viktor, .. Gordon, Fenec Gyuresany vam nešto znače kao i meni ili recimo … Janos, Schmitt POol dakle to su imena mađarske politike koju izuzetno pratim. Vjerujem da vam znače isto također neke stvari koje su kurentne u mađarskoj politici primjerice smanjenje broja zastupnika u Orszaggyulesu, ispričajte me ne volim rabiti strane riječi ali mislim da ilustracije radi je potrebno, izmjene kozlonja mađarskoga zatim recimo restrukturiranje MAV-a u MAV-START ili promjena imena iz … u Magyarorszag. I zbog toga ako mislite da lupam gluposti ili govorim napamet vaš ću sud prihvatiti zbog vašeg političkog CV-a ali takve paušalne ocjene nekih drugih kolega neću. Hvala. Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala vam lijepa. Svakako da mislim da spadam među one koji misle da je politika kao i svaki drugi posao isto posao kroz koji se mijenjamo kroz vrijeme i da je jako važno iskustvo, dakle politika u jednom dijelu je zanat kao i svaki drugi i u politici treba neprekidno učiti, tu se slažem. Naravno da i kolega Orban i Bajami i to su bili premijeri u moje premijersko vrijeme, s njima sam surađivala naravno i Gyuresany prije toga itd. ali ne bih sada puno govorila o mađarskim iskustvima jer bi se uvijek vraćala hrvatskim iskustvima i zauzimala se da kada se radi o ovako osjetljivim i važnim pitanjima, jer ovo je prevažno pitanje za državu, da što manje politiziramo, a što više govorimo o konkretnim podacima, rezultatima i da što više predlažemo da budemo aktivni. Možemo predlagati i nešto što neće možda u tom trenutku biti sasvim dobro, ali onaj koji predlaže gleda u budućnosti i misli aktivno. Vanja Posavac, replika. nego da je upravo u toj identifikaciji ovisnosti važna i lokalna zajednica ali i roditelji. Naime, institucije lokalne zajednice mogu jako dobro identificirati koja su to mjesta i koje je to vrijeme gdje se i kada može doći do određenih sredstava, ali isto tako imamo jedan drugi problem naime što ponekad lokalne institucije i reagiraju ali roditelji u toj situaciji ne reagiraju na poziv. Mi imamo slučaj recimo evo nedavno u Bjelovaru gdje policija zove roditelje jer je dijete u tekom alkoholiziranom stanju i još je koristilo droge, roditelji doslovce odgovaraju šta nas sada uznemirujete do ujutro će se otrijezniti i nažalost ne žele doći po dijete. Posebno se nadovezujem na jedan problem koji ste vi naglasili to je kockanje i pogotovo klađenje. Moram istaknuti kao dugogodišnja razrednica i djelatnik u školi da kockanje postaje jedan od najvećih problema u srednjim školama, pogotovo zato što je teško identificirati gdje je dijete i na što troši novce. Roditelji čak to iz početka smatraju igrom dok se ne dogodi problem da vlastito dijete počne krasti od roditelja zlato, nakit, novce itd. a ja kao razrednica sam doslovce ja kao razrednica sam doslovce na zadnje sa centrom za socijalnu skrb ulazila u te nekakve kockarne, kladionice gdje vi nemate ni zakonski dovoljno ovlasti da bi ja to dijete bez roditelja vukla van, da tako kažem. I tu je jedna problematika koja nije dovoljno naglašena ali je sve veća. Često se danas spominjala Bjelovarsko-bilogorska županija i vi ste spomenuli da ovisnost o drogama kod nas nije problem ali ja od problema ne bježim jedan drugi problem postoji u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a to je alkoholizama. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku Jadranka Kosor. Da alkoholizam je užasan problem, to je pravo ovisništvo i mi nažalost nismo baš uvijek skloni jako to osuditi jer to je kao dio tradicije i ne može se ništa ni proslaviti niti obilježiti, niti završiti često puta dan, a da se nešto malo ne popije. Spominjali ste roditelje, roditelji jako često ignoriraju problem. osobno znam za jedan slučaj gdje su iz policije javili roditeljima da im je sin, 18, 19 godina, u teškom alkoholiziranom stanju sa nekih ne znam 2 promila tamo kod njih i da bi bilo dobro da dođu po njega. To je bilo u nekim ranim satima, a roditelji su doslovce odgovarali da ih ne uznemiravaju jer da oni sad trebaju odspavati jer sutra idu na posao pa neka dečko tamo bude, tamo je na sigurnom i na toplom pa neka se lijepo tamo trijezni. Dakle to jasno govori o ovome što smo malo zavrtili kao neku temu, odnos obitelji, odnos društva, država, država, od države se i očekuje da sve napravi. Nismo spominjali medije, dakle gdje je tu mjesto medijima. Govorila sam o reklamiranju piva. Izgleda da smo mi narod odnosno da smo mi društvo koje najviše valjda piva popije i to je nešto sjajno, to je nešto odlično. Ali ponavljam, dijete od 14-15 godina koje popije bocu-dvije piva vjerujem da se ne može ustati od stola. Prema tome pogledajmo i programe, na svim našim televizijama, od lokalnih do nacionalnih, svađa u politici, prepiranja, uvreda, ali sam sigurna da će ova današnja rasprava o ovome izvješću zauzeti minimalno, a u nekim medijima apsolutno ni jednoga retka, niti jedne sekunde. Hvala. Kolegice Kosor, nije nikakva tajna da je drogiranje, da je narkomanija, da je ovisnost te vrste bjekstvo, dakle neka vrsta eskapizma od stvarnosti i čini mi se da u principu metodološki krivo pristupamo kad govorimo ne droga, da bi trebalo govoriti da, što da, a ne što ne. Da životu, da onome što je obrnuto od droge. Sa tim samim pristupom metodološki gledajući je negativni, svakako negativno u vrijednosnom smislu mislim da nije dovoljno, da treba isticati što je ono za, što je da, šta se može na jedan metodološki način približit mladim ljudima. Govoriti o obitelji, da je obitelj centar narkomanskog svemira ili točka koja će izliječit to, mislim da nažalost to nije tako, obitelj je u krizi, ne u Hrvatskoj, općenito, nju treba redefinirati i govoriti šta je suvremena obitelj uopće. Uostalom nema robinzonijada, mi živimo u globalnom univerzalnom društvu, mi smo dio svjetskih kretanja, to je naša domovina. Naša domovina je svijet, ova zemaljska kugla i zaboravimo da će Hrvatska biti nešto robinzonsko, nekakav otok sreće, cvijeća i lijepih povjetaraca. Ne obrnuto, pušu ova tužna juga, pušu razna … i neugodne klime, od društvenih do ovih do ovih vremenskih u bukvalnom smislu riječi. I zaboravimo, kaže to obitelj će sve riješit ako ona bude bolja i tome slično. Pa stare Inke su vam donijeli zakone ako silujete svećenicu koja je bila djevica itd. ubija se prvo roditelji pa onda cijelo mjesto itd. Nije to rješavalo stvar, iako tamo nije nijedna silovana, ali ne rješava to danas stvar. A drugo, zaista je to jedan veliki biznis i nažalost mi smo žrtve toga. Da, kolega Jurjeviću, zanimljiva je vaša replika. Ja nisam i nadam se da vi to niste ni na koji način tako shvatili, idealizirala obitelj u tom smislu da će ona biti kako ste rekli točka narkomanskog svemira, dakle da je obitelj svemoćna i svemoguća i da smo mi izolirani. Naravno, otvara se koješta, ta grozna kojekakva juga, dolaze veliki valovi, otvaraju se …. Naravno da djeca koja su danas sve od ranije dobi na internetu, dakako da dolaze u doticaj sa svim i svačim, ali ja i dalje postavljam pitanje gdje su roditelji da to kontroliraju. To je dužnost roditelja, to im je i ustavna i zakonska dužnost kontrolirati. Obitelj ne idealiziram i nema nadnaravnu moć, ali itekako znate i vi da obitelji u kojima su roditelji nasilnici vrlo često ili najčešće i sama postaju nasilnici. Dakle obitelji u kojima nema ljubavi i nema poštovanja i gdje se ne uči uvažavati i poštovati druge jest obitelj u kojoj će se češće javljati i ovo zlo o kojem danas govorimo, gdje roditelj mora postaviti pitanje ako je dijete 4 sata na internetu čekaj što si tamo radio, što si pratio, kojim si se sadržajima bavio. Ako u to nema uvida ili ako ga to ne zanima što je isto tako često slučaj, onda treba pitati zaista ima li ta obitelj problema. Dakle ne idealiziram ali ne smijemo je preskakati. Hvala lijepa. Kolegice Kosor, vi ste dosta govorili o tome da bi lokalna samouprava trebala imati jaču ulogu u tome i to je apsolutno točno. Samo moramo bit svjesni jedne činjenice, jedne stvarnosti o kojoj govorimo. Dakle da bi se moglo nešto takvo raditi na razini lokalne, regionalne samouprave potrebna su prvo sredstva, a mi smo danas izloženi jednom grubom da velim tako sustavu koji svakodnevno smanjuje sredstva za lokalnu samoupravu, smanjuje sredstva za škole, za druge institucije koje trebaju raditi i danas smo došli u situaciju da ustvari moramo uopće brinuti kako riješiti prijevoz učenika, kako platiti grijanje, kako platiti struju i vrlo je teško onda u tom sustavu pronaći neka nova sredstva koja su potrebna za nadogradnju. Ali apsolutno lokalna samouprava bi trebala više sudjelovati, ali za to su posebno potrebna sredstva. I ono što je kolegica Bonačić govorila, potreban je taj sustav od vrha prema dolje. On mora biti povezan i razrađen. Mi danas imamo onako kako se tko sjeti, kako tko uspije, kako se tko prijavi na neki natječaj pa onda mu prođe neki program, taj program traje mjesec, dva, tri dana i nakon toga kao da se ništa nije dogodilo. To je jedan veliki problem. Zato kažem, sredstva, sustav, a nakon toga i aktivnosti i traženje. što se tiče sporta, da ima ljudi u sportu o kojima bi se moglo govoriti nešto po pitanju droge kao lošeg, vjerojatno u smislu lošeg primjera. A ja postavljam pitanje a što je sa ljudima u politici? Pa što je sa onim političarima koji su u izbornim kampanjama, u dodvoravanju biračima često puta rekli da, ja sam konzumirao laku drogu. Di je tu, koja je to poruka? Hajmo malo krenuti od toga a onda se vratit naravno i na obitelj i na sve ovo drugo što stoji i što nam sigurno treba njegovati, graditi, jačati kako bi se sustav mogao bolje razvijati. Ja se s vama slažem. Dakle, svi oni, sve osobe koje su javne osobe, koje svojim ponašanje, svojim djelovanjem mogu biti uzor mladim ljudima a sportaši i djelatnici u sportu su najčešće upravo ti. Dakle, ljude zanima, mlade ljude zanima nogomet, zanima ih košarka, zanimaju ih drugi sportovi. To prate i tu vide neke uzore. Ali svakako ne mislim baš da je puno političara uzor mladim ljudima. Ali se slažem da svatko onaj tko ističe kao nešto važno i dobro i kao preporuku biračima da se u nekom razdoblju drogirao, da to treba apsolutno osuditi. Međutim, puno je važnije reći da ima onih koji to nikad nisu javno rekli i koji to skrivaju i koji su licemjerni i mislim da su oni koji zagovaraju jedne vrijednosti žive drugačijim životom još opasniji kad govorimo o političarima od onih koji iskreno govore. A što se tiče lokalne razine. Da, slažem se sa vama. Treba imati novaca. Država je dala 622 milijuna, lokalna zajednica, znači županije 12, a ima i onih županija o tome sam govorila koje su dale nula. To je nemoguće. Dakle, tu treba vidjeti razloge i uzroke. Nemoguće da neka županija u Hrvatskoj ne izdvoji ni jednu kunu za sprječavanje ili borbu protiv ovisnosti. To je nemoguće bez obzira u kakvim se poteškoćama neka županija našla. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolege Damira Kajina nema pa gubi pravo rasprave po ovoj točci. Domagoj Hajduković, izvoli. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažena predstavnice Ureda za sprječavanje zlouporabe droga, kolegice i kolege. Slažem se sa kolegicom Kosor kada kaže da je ovo izuzetno važna i ozbiljna tema za hrvatsko društvo, da to ne bi trebalo biti mjesto politikanstvu, niti politiziranju i zbog toga ću svoju raspravu upravo usredotočiti na nekoliko točaka koje smatram izuzetno bitnim što se tiče ove problematike. Prije svega, dozvolite mi da svoju raspravu također započnem zahvalu gospodinu Petkoviću ravnatelju ured i njegovim suradnicama koje su mi omogućile još neke, uvid u još neke dodatne materijale posebno o problematici koja me zanimala. Vrlo promptno, vrlo brzo i vjerujem da su i na taj način pomogli da moja rasprava bude što stručnija i što kvalitetnija kao jedan mali doprinos općoj raspravi u ovom Visokom domu. Naime, u raspravama prije kolegice i kolege su često spominjale Nacionalni akcijski plan i Strategiju suzbijanja zlouporaba droga, te su često naglašavale pojedine segmente iz toga plana. Međutim, mislim da nitko nije naveo, znači pojedinačno sve, tih svih šest temeljnih područja a ja smatram to izuzetno važnim. Prije svega koordinacija. Dakle, i kolegica Šimac-Bonačić je govorila o tome prije svega da borba protiv zlouporabe droga mora biti koordinirana među više ministarstava, među više ureda, među više institucija. O tome je govorila i kolegica Kosor. Dakle, širi segmenti društva, a ne samo država, iako ovdje raspravljamo o državnim mjerama trebaju biti uključeni u ovu borbu. Smanjenje ponude i potražnje droge je naravno jedan od bitnih područja, zatim praćenje, informacijski sustav, istraživački rad i evaluacija kao i međunarodna suradnja. Posebni naglasak u svojoj raspravi stavio bih upravo na prevenciju. To je također već spominjano. No, jednostavan podatak govori da je jedna kuna koja je uložena u prevenciju je 4 ušteđenih u liječenju. Dakle, govorim ovdje samo o sredstvima koja država kasnije izdvaja za osobe koje se liječe od ovisnosti, a da ne govorim koliko je, dakle prevencijom koliko je zapravo mladih ljudi spriječeno, odnosno odvraćeno u namjeri da se zauvijek uništi život i to ne samo sebi nego najčešće i svojoj okolini. Dakle, svojoj obitelji, svojim najbližima, prijateljima i slično. Tu bih također naglasio važnost Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnim ustanovama. Dakle, kroz postojeće predmete ali također i kroz neke ekstra kurikularne aktivnosti. Djeca i mladi se informiraju i obrazuju o štetnosti droge. Dakle, tu prije svega mislim na tjelesnu i zdravstvenu kulturu, prirodu, odnosno biologiju, sat razrednika itd. Tu će naravno ulogu imati i zdravstveni, odnosno građanski odgoj. Dakle, obrazovanje i informiranje djece mladih i javnosti o štetnosti droge je izuzetno bitna. Prošle godine kada smo raspravljali o ovom izvješću za pretprošlu godinu tada se povukla jedna diskusija o tome koliko informiranje zapravo može odvraćati potencijalne korisnike o zlouporabi droga, odnosno spomenula se činjenica da informiranje nekad ima upravo kontra efekt. Dakle, da mladi i djeca znaju koje su droge dostupne, koje je njihovo djelovanje i kako doći do njih. Međutim, na jednom a ja bih se usudio reći čak i banalnom primjeru smo se ipak usuglasili da takve mjere daju rezultata. Primjerice samo to je jedan šaljivi slučaj koji sam spomenuo prošli put, ali vjerujem da ga je, da bi bilo korisno ga spomenuti i ovaj put su upozorenja na kutijama cigareta. Duhanske cigarete ne spadaju u opojne droge, složit ćemo se svi da su također jedan veliki zdravstveni hazard u hrvatskom i ne samo hrvatskom društvu, te konzumacija istih također. Upravo ta upozorenja su odvratila neke ljude od, odnosno od konzumiranja duhana. Reći ću vam samo primjer moga prijatelja koji kada kupuje cigarete, ako dobije kutiju cigareta na kojoj piše da duhanski dim odnosno konzumacija duhana smanjuje pokretljivost spermija, onda kaže dajte mi molim vas ono sa trudnoćom. Dakle, malo je šaljiv primjer ali ipak ljudi to čitaju, ljudi to primijete i vjerujem da će nove regulacije EU koje propisuju čak i veće natpise čak i fotografski, znači fotografije pluća i mozga pušaća imati daljnjih efekta. Programi liječenja i resocijalizacije ovisnika su također izuzetno bitni. Naime, ovisnost se može liječiti, ovisnost je izlječiva i izuzetno je bitno osobu koja se želi liječiti a nažalost ima i nekih koji nikad ni ne dođu do toga stadija ali i onih kojih ima omogućiti svaku moguću pomoć u istom. Također, u resocijalizaciji i ponovnom ulasku u društvu ne samo zbog pojedinaca i njihove okoline nego i zbog društva kao cjeline jer oni također mogu biti jedinke koje će doprinositi tom tom društvu kasnije. Dakle, hrvatski prosjek je 272 ovisnika na 100 tisuća stanovnika. Neki će reći to je malo, neki će reći to je puno, ja bih donio znači osobnu ocjenu da bi bio puno sretniji kada bi to bilo manje. Ali ako govorimo o nekim svjetskim prosjecima nismo u vrhu, hvala Bogu barem još. Također bih se posebno osvrnuo na jednu goruću problematiku a to je pojava novih droga. Nove droge takozvane su izuzetno velika prijetnja zbog više razloga. Prije svega, brza pojavnost na tržištu, nisu kontrolirani najčešće kada se pojave, imaju učinke sličnosti poznatim drogama ali se također najčešće radi o sintetički proizvedenim drogama koje imaju puno destruktivniji utjecaj na organizam konzumenata. Dat ću vam samo jedan primjer koji je još relativno svjež, a to je dezomorfin odnosno popularno zvani "krokodil". Vjerujem da ste svi čuli za destruktivno djelovanje te droge koje hvala Bogu u Hrvatskoj nema. Dakle, ona je ograničena samo na tržište Ruske Federacije, odnosno samo u onim područjima gdje u ponudi nema drugih opojnih droga. I čak smo bili svjedoci i svojevrsne panike kada u susjednoj Srbiji su otkriveni neki slučajevi zlouporabe tzv. "krokodila" međutim to se također može pratiti kroz ruske imigrante koji su tu drogu donijeli. Na svu sreću na našem tržištu ni nema ni potražnje za takvom drogom tako da ona nije ni dostupna. Nadam se da neće ni biti. U 2012. na području EU otkrivena su 73 nova spoja, dakle droga koje su se tek pojavile na tržištu. 2009. usporedbe radi 24. Dakle, trend je povećavanja. Trendovi su nešto manji u RH gdje je u predmetnoj godini, dakle 2012., otkriveno 5 novih spojeva na tržištu, a u 2013. 12. U zadnjih 3 godine 33. Dakle, to su relativno veliki brojevi i to nas treba brinuti jer često institucije dakle bilo gonjenja bilo prevencije ne mogu na vrijeme detektirati pojavu takvih spojeva i uključiti se u njezino preveniranje. Dakle, tu mislim na i policiju ali i sve one koji rade na edukaciji. Naravno tu se ne ograničavamo samo na taj čuveni "krokodil" koji kažem hvala Bogu kod nas nije toliko prisutan. Tu su npr. i fenetilamini, triptamini, piperazini recimo koji se koriste u veterinarskoj medicini i onda možete misliti kakav utjecaj imaju na ljudski organizam, katinoni, sintetski kanabinoidi itd., itd. Čak je recimo tu prisutan i mefedron koji čak i nakon stavljanja pod zakonsku kontrolu te unatoč brojnim negativnim nuspojavama je još uvijek popularan. Ilustracije radi, prema rezultatima o dostupnosti ilegalnih droga, znači istraživanju dostupnosti ilegalnih droga među korisnicima Programa "Smanjenja šteta" od 570 sudionika 17% je izjavilo da je jednom u životu konzumiralo amfetamine, a svakodnevno ih konzumira 0,9%. Jednom u životu metafetamine 9,2% a svakodnevno 0,3% te jednom u životu ecstasy 7,3% a svakodnevno 0,2%. Čak 7,5% ispitanika konzumiralo je nove droge, dakle tu govorim o sintetskim kanabinoidima i mefedronu. U 2013. koja doduše nije predmet ovog izvješća je taj broj porastao na 14%. Dakle, iako su postoci relativno mali, posebno onih koji uživaju spomenute droge na dnevnoj razini oni su ipak zabrinjavajući jer pokazuju tendenciju rasta. Također, na tržištu se pojavljuju i stare droge ili ja bih se usudio tako kolokvijalno reći varijacije na temu starih droga koje se tada često populariziraju a prije svega represivne institucije ih na vrijeme ne mogu detektirati odnosno smanjiti njihovu dostupnost na tržištu. U svakom slučaju veliki izazov ne samo za državu i njezine institucije nego i za društvo u cjelini biti će spriječiti porast ove pošasti ali također i doskočiti izazovima koje predstavljaju te tzv. nove droge, sintetičke droge koje imaju izuzetno destruktivan utjecaj na ljudski organizam i koje je puno teže kontrolirati. Izvješće kao takvo naravno pozivam da ga svi prihvatimo i nadam se da će ono za 2013. godinu pokazati daljnje padove zlouporaba opojnih droga u RH. Hvala. Samo kratko, budući da nismo baš u ovoj raspravi puno spominjali cigarete s pravom ste spomenuli ovisnost pušenja ja ću se ponovno naravno okrenuti na djecu, zapravo mlade, djecu jel'. Kako je moguće da dijete od 14, 15 godina puši i to puši stalno, puši učestalo? Znači da je već pušač. Pitanje je tko mu je prodao cigarete, je li to negdje mogao kupiti? Jest, unatoč zabrani. Dakle, zakoni su zaista za objesiti na klin. Nikome ili malokome išta znače. Ako nisu naime kupili onda im je netko dao. Jesu li im dali roditelji? Ima i toga. Vraćam se stalno, sad će me grditi gospodin Jurjević, vraćam se stalno na obitelj. Da, ima i toga, vjerojatno i vi znate za neke primjere da roditelji, osobito očevi, ponude svoju djecu cigaretom pa kažu bolje da puši doma nego da puši vani i da krade. To je isto tako sve jedan začarani krug. Dakle, vraćam se zakonima, imamo zakone koji zabranjuju prodaju duhanskih proizvoda djeci. Želimo podatke o tome koliko se i kako učestalo ti zakoni krše i tko ih krši i kako ih se kažnjava. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo. Pa kolegice Kosor da slažem se s vama. Dakle, djeca i pušenje je jedan izuzetno veliki problem. I evo i kolegica prije mene Posavac je spominjala, dakle svatko tko je radio u odgojno-obrazovnoj instituciji vam može reći da se često suočavamo upravo sa tim problemom dakle da djeca i mladi adolescenti konzumiraju ne samo dakle duhanske cigarete nego i alkohol i uvijek je pitanje kako su do njega došli, tko im je prodao. Nažalost čest je slučaj da kao što ste rekli to dobiju kod kuće. E sad razlog zbog toga, u to možemo ulaziti, da li je to nedovoljna educiranost roditelja, da li je to nemar roditelja ili je to razlog neki drugi često i kulturološke ja bih se usudio reći naravi. Recimo to pušenje izuzetno je prisutno među mladima romske populacije. Dakle, ja sam radio i sa razrednim odjeljenjima gdje je bilo Roma, dakle to također predstavlja problem. Ali problem je i alkohol. Ali imate i neodgovornih pojedinaca koji će djetetu kupiti alkohol ili cigarete, dakle sve će biti legalno i iznijeti im to izvan trgovine ili mjesta gdje se to prodaje. prodaje. Ali također problem je sivo tržište, dakle govorim o onim popularno zvanim švercerima od kojih je moguće također kupiti cigarete naravno ilegalno koje nemaju porezne markice RH i mislim da oni ne vode računa o tome kome prodaje. kolega Hajduković spomenuli ste kako ste vi rekli nove droge, pa ja se slažem s vama da ustvari nove droge možemo nazvati sve sintetičke droge kad su se pojavile, kad se LSD pojavio 60.-tih godina neki teoretičari kao što je Simon Fritz smatrao da to nije bilo slučajno, one su proizvedene u vojni laboratorijima a postoje teorije da je u vrijeme velikih pobuna 60-tih godina mladih došlo do namjerne narkotizacije da tako kažem tog kažem tog "revolucionarnog odnosa" prema postojećoj zbilji. To je vrijeme kad prodiru filozofije Istoka na Zapad, Beatlesi snimaju pjesmu Revolutions u kojoj govore da treba promijeniti sebe a ne društvo ulazi ravišan kard i sve ono što dolazi s time i pojavljiva se jedan niz droga koje su umjetne, dakle koje su proizvedene voljom ljudi u nekim laboratorijima za koje je potrebno znanje a ti ljudi nisu bili narko dileri nego se radilo o industriji droga koja je bila vezna uz velike dominantne sustave svjetske. Normalna stvar da se to otelo kontroli na svoj način, ako uopće ta teorija koja miriše na teoriju zavjeru drži vodu ali danas imate te drastične situacije do ovoga što se dešava u Meksiku što svaki dan gledamo na televiziji i istina je da su zaista vrhovi policije ako govorimo o Meksiku bile umiješane u to počevši od 80-tih godina od poznatog šefa policije koji se zvao Duraso Negro, Crni Duraso, bio je general general policije i mislim da drži vodu teza da često sustav jest umiješan u narko biznis i da i da je ovaj tolika moć zarade jaka da je ponekad borba protiv droge samo licemjerje. Hvala. Pa dakle kolega, da dirnuli ste jednu vrlo zanimljivu temu o kojoj bi mogli raspravljati svakako. Jedan fenomenološki stvar odnosno ja bih rekao možda i kulturološki kako ste spomenuli dakle promjene društva prije svega 60-tih godina je slično i ona filozofija da bi promijenio svijet prvo promijeni sebe. Ja sam pobornik možda toga, doduše ne drogom mijenjati sebe jer sebe promijeniti je uvijek najteže i ako krenemo od sebe možemo promijeniti svijet. Ali također mislim da je i ovakve droge prije svega sintetičke, koje se lako proizvedu, koje su jeftine su posljedica i ovoga to što ste rekli na kraju dakle jedno surovog kapitalizma gdje je jedini cilj samo profit bez obzira na to što se dakle stjecanjem tog profita uništavaju nečiji životi, pa čak i životi dakle i posredno drugih ljudi, odnosno obitelji i društva. Kolega Mile Horvat nije prisutan pa gubi pravo rasprave po ovoj točci. I završno u ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Sonja König. lijepo poštovana potpredsjednice našeg Sabora, kolege i kolegice. Evo čuli smo dakle da mi u Hrvatskoj imamo cijeli niz zakona, imamo specijalne jedinice za detoksikaciju, ured za suzbijanje zloupotrebe droga, bolničke odjele, zavode za javno zdravstvo, nevladine organizacije itd., a ekonomski institut u Zagrebu procjenjuje da su javni rashodi za suzbijanje zloupotrebe droge i onih specificirani i oni nespecificirani, u posljednje četiri godine iznosili gotovo tri milijarde kuna, I s pravom se onda pitamo koliko je taj trud efikasan odnosno koje rezultate proizvodi, jesmo li u borbi protiv ovisnosti uspješni, jesmo li u borbi protiv zlouporabe droga uspješni. Mnogi tvrde da uspjeh predstavlja i sama činjenica da se broj novih korisnika odnosno ovisnika ne povećava. Ako tome pristupamo na taj način onda je i provedba strategije odnosno akcijskog plana suzbijanja zloupotrebe droge u RH za 2012.godinu uspješna. Jer izvješće poikazuje kao što su u raspravama i mnoge kolegice i kolege istaknuli da novih osoba u sustavu liječenja ovisnika nema odnosno da se taj udio ne povećava. razne vrste droga, alkohol i duhan su još uvijek svima lako dostupni pa i našim najmlađim sugrađanima. S pravom je o tome maloprije govorila i cijenjena kolegica Kosor jer našim mladima je unatoč zabrani prodaje kutija cigareta ili boca alkohola doslovce na doseg ruke a što se tiče financijskog aspekta ili troška jedan ekstazi je jeftiniji od kutije cigareta ili od boce alkohola ili čak od čaše nekog alkoholnog pića. Putem raznih društvenih akcija činjenica je na svim razinama promoviraju se zdravi stilovi života, ali kada govorimo svojoj djeci o štetnosti droge, licemjerno je i kontraproduktivno pri tome držati u ruci cigaretu ili čašu alkoholnog pića a to često nažalost radimo. I nama odraslijima, potrebna je dodatna i stalna edukacija o štetnosti svih oblika ovisnosti, a ključ za uvođenje zdravijih životnih navika za zdraviji i neovisni život generacija koje dolaze vidimo i u uvođenju zdravstvenog odgoja u škole i kao i uvijek apeliramo na medije da u okviru svojih sadržaja prezentiraju projekte kojima je cilj prevencija svih oblika ovisnosti. Znamo da je trgovina drogom jedan od najprofitabilnijih biznisa na svijetu, a naši policajci se iscrpljuju na hvatanje konzumenata, a zapravo su dileri, krijumčari i narkomafija naši glavni neprijatelji. Neprijatelji koji imaju ogromne resurse i nemaju ništa za izgubiti. Na tom polju, na tom bojnom polju, da se tako izrazim trebamo pojačati našu vojsku. Pojačati sredstva i koncentrirati se na uporabu novih komunikacijskih tehnologija u nedopuštenoj proizvodnji i trgovini drogom, ojačati regionalnu i međugraničnu suradnju, pojačati borbu protiv pranja novca i onesposobiti nedopuštene ilegalne laboratorije i svakako poboljšati zapljenu jer procjenjuje se da se od ukupnih količina proizvedenih droga zaplijeni samo otprilike oko 10%. Dakle, uz potrebu jačanja koordinacijske uloge Vladinog Ureda za suzbijanje zloupotrebe droga i po našem mišljenju veće koncentracije na dilere i krijumčare, a manje na konzumente i klub HNS-a prihvaća predloženo izvješće jer borba protiv svih oblika ovisnosti, znamo Sizifov je posao, ali svaki trud u sprječavanju tog društvenog problema treba podržati, a ukoliko je, a mi smatramo da je pri tom spašen makar i jedan život, niti jedna kuna uložena u tu borbu nije

i koliko smo u biti efikasni u borbi protiv te pošasti suvremenog doba? Također ste apostrofirali, dakle i da se kaznena represija makne s konzumenata, što smo i učinili, uvodimo i edukaciju. Međutim, ono što je najvažnije, a to je zaposliti mlade i zato veseli da smo upravo u ovoj garanciji, inicijativi, garanciji za mlade EU, Hrvatska prednjači, povukla je najveći iznos iz EU fondova upravo za zapošljavanje mladih. naša orijentacija, zaposliti mlade da ne bude jednostavno neka poruka mladih i njihova sudbina u biti da rade na crno, a troše na bijelo. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo, i kolegica Ingrid je zapravo izrekla nešto što sam i ja htjela reći, kad ste se upitali da li smo uspješni? Puno se radi i to se vidi iz izvještaja. Isto tako je konstatacija da se teško boriti i uvijek su kriminalci ispred nas, kad pogledate samo primjer droga koje nastaju, odnosno načina ovisnosti jer ove nove droge ubiti daju ovisnika za cijeli život i tu nema liječenja. Tako djeluju. Pojedinac će sigurno gubiti bitku, prema tome mislim da se trebamo dobro umrežiti i koordinirati da bi bili jači u svemu tome, ali i još na kraju jedan prijedlog obzirom maloprije je kolega Jurjević izrekao nešto što sam se zamislila, a mislim da je jako dobro, a to je da običajno o prevenciji stalno govorimo negativno, govorimo "Reći drogi ne". Međutim, treba možda i tu pristupiti afirmativno. Afirmativno je lakše prihvatljivo, prema tome moramo ići i u prevenciji sa onim "da zdravlju" i neka nas digne zdravlje, ne droga. Znači i u samoj prevenciji, evo i vama predlažem da idemo u onaj afirmativni dio, da izbacimo onaj negativni, ne drogi, ne ne znam čemu nego upravo ići na one zdrave stilove života pa onda preformulirati u nekakvu afirmativnu poruku. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolegice König, govorili ste o zakonodavnom okviru, govorili ste o prevenciji, međutim zaboravili ste možda spomenuti ukidanje obiteljskih centara koji su bili za mnoge zajednice ili za mnoge obitelji koje su imale problema sa ovisnošću, mjesta za savjetovanje, mjesta za pomoć, dakle i mjesta za prevencije ovisnosti među mladima. Dakle, smatram još jednom, o tome smo govorili i kada se dogodilo ukidanje obiteljskih centara ili kako se to tada objašnjavalo, pripajanje obiteljskih centara, da smo tu uskratili jednu dobru mogućnost ili uskratili obiteljima, djeci mjesto gdje će moći otvoreno razgovarati o svojim problemima jer obiteljski centri nerijetko su bili i predavači i edukatori i moglo se porazgovarati o onome o čemu roditelji možda nemaju gdje drugdje pitati. Draženko Pandek, replika. je politika kaznena koja se mora voditi na ovom području ta da se ide na dilere, da se ne proganjaju sami konzumenti koji upotrebljavaju određene supstance za svoju osobnu upotrebu. Apsolutno bih se složio s vama i moram naglasiti da su izmjene Kaznenog zakona koje su bile prošle godine bile upravo usmjerene na to da se ne postigne to da tako reći orao lovi muhe, dakle da se državno odvjetništvo i policija koncentriraju zbilja na ono bitno, na počinitelje težih oblika ovog kaznenog djela, a da se samo posjedovanje određenih supstanci za osobnu upotrebu premjestio u prekršajnu sferu i vidjelo se iz izvješća Državno odvjetništva da je to imalo itekakvog učinka da se Državno odvjetništvo i policija mogle su se u većoj mjeri posvetiti upravo težim slučajevima i progonu i sprečavanju težih slučajeva zlouporabe opojnih droga jer su bili oslobođeni velikog dijela posla sa biti benignim oblicima. Rekao bih da sami konzumenti opojnih droga su u biti također žrtve u cijeloj ovoj priči i slažem se kod njih u prvom radu treba biti prevencija, donekle možda bi se čak u određenoj mjeri založio za oštriji pristup kada govorimo o tome da oni trebaju ipak davati informaciju od kuda su nabavili određene supstance pogotovo one koji spadaju po svom opisu u teže droge. Čak bi predložio da se o tome razmisli da ne odavanje informacija od kuda ste nabavili određenu težu drogu bude i kazneno djelo sui generis ali velim to je već … u Ministarstvo pravosuđa i za višu resornu suradnju. Hvala. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Pa kolegice König vi ste u svom završnom obraćanju u ovih pet minuta nabrojali institucionalni okvir i zapravo sve one koji sudjeluju u prevenciji vezano za droge. Međutim zaboravili ste napomenuti, a to se čulo danas i tijekom rasprave da bi se možda crkva trebala više uključiti u ovu prevenciju borbe protiv ovisnosti, ali ne treba smetnuti s uma ne zaboraviti da na tisuće župnih ureda u RH sudjeluju u ovoj u RH sudjeluju u ovoj prevenciji jer im se roditelji najčešće obraćaju. Svjedoci ste tome da i oni centri odnosno one zajednice koje se time bave dolaze iz tih crkvenih redova. Pa možda bi bilo dobro evo sada na kraju ovog izvješća dati i naglasiti posebnu ulogu crkve, mislim na sve crkvene zajednice u RH u rješavanju problema ovisnosti. Hvala. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati kada se steknu uvjeti.